Utvrđujem da je glasovalo 143 zastupnica i zastupnika, 79 je bilo za, 2 suzdržana i 62 protiv,

to je: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 1 Predlagatelji su zastupnici u Hrvatskom saboru. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave? Ako nema primjedbi smatra se da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka sukladno Članku 205. Poslovnika. Time je ujedno i utvrđen, utvrđen dnevni red ovog radnog dijela konstituirajuće sjednice, pa ćemo sada napraviti slijedeće. Ja ću pozvati sada predsjednike, potpredsjednike i članove dva matična radna tijela, to su Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo da održe sjednicu. U to vrijeme napravit ćemo stanku, pretpostavljam od, od otprilike jedan sat. Znači sada je 35, u 14 i 30 ćemo pokušati nastaviti ako bude gotov naravno rad odbora. Ja vjerujem da može s obzirom da nije materija opsežna i tada ćemo u pola 3 dakle nastaviti s radom odnosno imat ćemo raspravu o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave s konačnim prijedlogom zakona. Napominjem da ćemo na kraju te rasprave glasovati. Dakle, molim vas da planirate svoje vrijeme. Ja ne mogu u ovom trenutku procijeniti koliko će dugo rasprava trajati, ali važno je da na kraju te rasprave budemo ovdje kako bismo mogli glasovati o tom zakonu jer taj zakon naravno je preduvjet za kasnije raspravu i usvajanje nove vlade i programa nove vlade. Dakle, nastavljamo s radom u 14 i 30 minuta. …/Upadica: A gdje je sjednica odbora? U kojoj dvorani su odbori?/…

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici ja vas molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 1.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, pa bi sada molio da u ime predlagatelja dodatno obrazloženje navedenog zakona, ništa se ne čuje, dobro, dobro, ajde samo malo da malo da se malo smirimo pa da, jel me sada dobro čujete? Da, ne znam što je bilo posrijedi, uglavnom pročitao sam ono sve što je važno u za proceduru zakonsku, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i pozivam sada da u ime predlagatelja kolega Malenica predstavi konačni prijedlog navedenog zakona. Izvolite. Prije, kolega Malenica, prije toga imamo stanku, kolega Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče i ispričavam se kolegi Malenici, naviknut će se kako je novi ovdje da u pravilu prije ovako važnih zakona imamo stanke, a mislim da je ovo trenutak u kojem doista treba reći par riječi vezan uz ovaj zakon. Naravno da je legitimno pravo vladajuće većine da nakon što se konstituirala napravi i određene izmjene u ministarstvima, ali postavlja se i legitimno pitanje je li doista bitno da Hrvatska u trenutku kada broj stanovnika pada, broj ministarstava povećava. I to gle čuda povećava upravo uvođenjem Ministarstva demografije. mislim da je to jedna poruka koja pokazuje koliko će to Ministarstvo demografije koje je tražila jedna od stranaka vladajuće koalicije u stvari biti stvarno, koliko će raditi, a koliko je tu samo kako bi se osigurala fotelja. A onda kada još čujemo da će vlada imati 5, 6, 7 koliko potpredsjednika onda vidimo šta je bit. Nikakve promjene osim određenih kadrovskih i zadovoljavanja apetita pojedinih ljudi bilo iz HDZ-a, bilo iz drugih stranaka, ali dopustite mi i da ukažem i na par problema koji će se javiti sa ovim zakonom. Primjerice postojećim Zakonom o ustrojstvu neke nadležnosti koje su sada dane Ministarstvu demografije postoje i kod Ministarstva rada, kao što je primjerice uređivanje radnih odnosa, a tamo će biti usklađivanje obiteljskog i poslovnog života ili pitanje međusobnih odnosa roditelja i djece, a tamo će biti odnosi roditelja i djece. Dakle, ovime vidimo koliko se nesistemski, nesustavno i aljkavo pristupilo pripremi ovog zakona. I na temelju toga sasvim je legitimno zaključiti da se na isti način nesistemski, nesustavno i aljkavo pristupilo informiranju ove nove Vlade. Hvala. Javio se za stanku i kolega Bulj. Izvolite. o novim proširenju, tj. povećanju resora u ministarstvu, ministarstava u novoj Vladi u odnosu na proteklu Vladu, onda moram uglavnom kazati da je, ako govorim o demografiji demografija je sve. I obrazovanje je demografija. Ako Ministarstvo obrazovanja kaže da će država osigurati svim dječjim vrtićima besplatan vrtić. Svako dijete da ima isto pravo bio on u Zagrebu, bio on ne znam u nekakvom nerazvijenom području. Ako je to moguće u Sinju besplatan vrtić za svu djecu, onda je moguće svagdje. Ali neka država preuzme tu obavezu. Međutim, ovdje je činjenica da, ja bih volio da se ispuni sve što ste obećali. činjenica je da je Domovinski pokret digao kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića. Činjenica je da su ga proglasili čovjekom koji slavi pad Vukovara. Ja to nikada ne bih reka, jer ne mislim da itko u ovoj dvorani slavi pad Vukovara, pa me interesira šta kaže naš suborac, naš brat kako kažemo svi mi koji smo bili u Domovinskom ratu Čipe i ta ekipa ili našeg Markuša je proglasilo da je terorist. Zato gospodo ovo je više trgovina. Ja bih volio da je drugačije. Ovo je više trgovina nego demografija. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani tražimo stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista, Stranke pravo i pravda i nezavisnog Jurčevića kako bi još jedanput istaknuli, da evo hvala Bogu pa je post izborna križaljka završena možemo reći tresla se brda, rodio se miš. Oni koji su najviše napadali, koji su najviše kritizirali, koji su dizali kaznene prijave protiv Andreja Plenkovića, koji su ga proglašavali veleizdajnikom, koji su ga stavljali na plakat sa Stanimirovićem i govorili iako je hrvatski premijer da je za njega Vukovar oslobođen oni tom istom Andreju Plenkoviću nose 12 ruku u miraz. I upravo su oni vratili onu etiketu koja se često u politici zna prišiti, a to je da je politika ženska osoba najstarijeg zanata. Upravo oni nakon ovakve odluke. A što se tiče broja ministarstava što nas manje ima to više buja administracija, dva ministarstva, jedno tek u začetku pa ćemo vidjeti što će od toga biti. Nadam se da će stvarno Ministarstvo demografije nešto i napraviti. A što se tiče svega ostaloga ja bih rekao da se nadam da ovo neće biti samo jedna obična trgovina između dvije stranke koje su se toliko žestoko sukobljavale, nego da će se iskreno raditi zha dobrobit hrvatskog naroda. Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ako ne, napravit ćemo stanku jer neki je problem sa tehnikom, tako da ćemo. Riješili ste? Onda ćemo nastaviti stanku od 10 minuta. Vidimo se u 14 sati i 53 minute.

Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Još jednom čestitam svima na stupanju na dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru. Pred vama je zakon, odnosno prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave sa konačnim prijedlogom zakona. Nakon provedenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor i konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora u cilju unapređenja rada državne uprave, te provođenja prioriteta i programa nove Vlade potrebno je urediti novi zakonodavni okvir ustrojstva djelokruga tijela državne uprave. U svrhu ostvarivanja ciljeva, ovim prijedlogom zakona predlaže se sljedeće: Stupanjem na snagu ovog zakona ustrojava se Ministarstvo demografije i useljeništva koje preuzima poslove demografije iz djelokruga dosadašnjeg Središnjeg državnog Ureda za demografiju i mlade, te djelomično poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se odnose na useljeništvo i povratak hrvatskih iseljenika u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj. Također ustrojava se i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koji će sukladno ovim izmjenama obavljati poslove zaštite okoliša i prirode, te vodnog gospodarstva iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje nastavlja sa radom kao Ministarstvo gospodarstva. Nadalje, Ministarstvo pravosuđa i uprave nastavlja sa radom kao Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, te preuzima poslove dosadašnjeg Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva koje prestaje sa radom. Isto tako, stupanjem na snagu ovoga zakona Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavlja sa radom kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, te preuzima poslove dosadašnjeg Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji se odnose na unapređenje kvalitete života mladih. Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju s radom Središnji ured za demografiju i mlade te Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a Ministarstvo poljoprivrede mijenja naziv u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ostala tijela državne uprave nastavlja s radom bez izmjena djelokruga i naziva. Donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku sukladno čl. 204. st. 1. Poslovnika HS-a i smatramo i smatramo opravdanim donošenjem ovog zakona po hitnom postupku budući da se njime uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave kako bi se nakon provedenih izbora za zastupnike u HS-u osigurao kontinuitet i nesmetan nastavak rada izvršne vlasti. Hvala. Zahvaljujem kolegi Malenici, možete se vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, isto kolega Malenica, kolega Katičić? Pretpostavljam da ne. Onda otvaram raspravu, prvo su na redu klubovi. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Bauk. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Dopustite mi najprije da vam čestitam na izboru u HS, za neke mi je drago što ih ponovo vidim, za neke mi nije žao što ih ponovo vidim, a za neke mi nije ni drago što ih ponovo vidim, al šta ćemo tako je kako je. Što se tiče ovoga prijedloga zakona, jasno je da je nakon svakog konstituiranja HS-a i dogovora o parlamentarnoj vladinoj većini običaj da se po hitnom postupku isti dan donese i zakon kojim se u Zakon o ustrojstvu djelokrugu državne uprave definiraju ministarstva koji su i ostali naravno ostale središnja tijela državne uprave koje su političke stranke i ostali koji čine parlamentarnu većinu dogovorili i da se to dakle ta politička volja reflektira i u tekst zakona. Iz te političke volje naravno vide se prioriteti Vlade, vidi se ozbiljnost ili neozbiljnost kako se pristupilo slaganju Vlade i zato ću ukratko napraviti jednu kratku analizu ovog teksta zakona. Šta upada u oči? Upada u oči kolegice i kolege da se o djelokrugu Ministarstva gospodarstva ispisalo dvije stranice, o djelokrugu Ministarstva zaštite okoliša stranica i o djelokrugu Ministarstva pravosuđa i uprave i šta smo još ono rekli digitalne transformacije ispisala se stranica i po, o Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih ispisala se stranica i nešto i onda o Ministarstvu demografije i useljeništva ta najvažnija ustvari mjera se ispisalo tu jednu trećinu i još negdje petinu, dakle pola stranice, eto. Dakle, cijele prioritete koje ste imali u demografskoj i useljeničkoj politici kolege uspjeli ste svrstati na četvrtinu Ministarstva gospodarstva ili na trećinu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a onda kada se još to ide dalje analizirat ustvari vidi se da niste tu ništa novo napisali nego ste prepisali od nekih drugih ministarstava. Dakle, kako mislite provodit demografsku politiku bez recimo da dio nadležnosti koji se tiče današnjeg Ministarstva obitelji ili ono šta će biti rad, mirovinski sustav, obitelj i socijalna politika kako mislite provodit te mjere? A inače u ove ovlasti ste stavili iste ovlasti kao i u Ministarstvo obitelji, tako da ćemo imati sukob nadležnosti što je naravno nije ništa novo, a posebno će bit zanimljivo kada pozivajući se na isti zakon, al dva različita članka, dva ministra iz dvije različite stranke počnu predlagat suprotne mjere ili iste, ako počnu predlagat iste o tom po tom, ali mislim da neće. Nadalje, kako bez pitanja socijalne politike se može provodit demografska politika? E, ali ono što je posebno zanimljivo, dakle imamo Ministarstvo useljeništva, a u isto vrijeme imamo i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, nije li tu nije li tu malo preklapanja ono ako ili su to ovi iz Južne Amerike ne spadaju u ovaj zakon u Hrvate izvan RH? Dakle, mislim da je Ministarstvo demografije i useljeništva jedno sklepano ministarstvo odnosno njegov djelokrug na način da se evo ajmo nešto napisat da to možemo staviti zakon pa ćemo to onda u hodu mijenjati i rješavati kao što to obično se, kao što se to obično radi. Nadalje, smatram pogreškom, smatram da je bila pogreška i to najbolje svjedočim bivši ministar Malenica koji naravno se jedva čekao vratit u Sabor kad je vidio šta ste mu uvalili, spojit Ministarstvo uprave i Ministarstvo pravosuđe. Time ste naravno i upravu i pravosuđe ostavili bez ikakve potrebne reforme, e i sad ste na to još dodali i digitalnu tranziciju, ovu digitalnu kako ste napisali, moram se transformaciju tako da će pravosuđe još niže bit pozicionirano u strukturi ove Vlade, a to je jedan od onih sektora koji doista zahtijeva reformu. Mislim da je da ako kolega Habijan pak bude ministar da će pravosuđe onda bit malo više pozicionirano, uprava malo niže kao što je sada bilo otprilike obratno. Dakle, držim inače nije da ćete me poslušat, al vrijedi reć, smatram da djelokrug koji je nekad imalo Ministarstvo uprave treba ako već neće bit samostalno ministarstvo biti dio MUP-a, a ne dio Ministarstva pravosuđa. Ali to je vaša to je na kraju krajeva vaša odluka. Također činjenica je da se da jedan središnji ured postaje ministarstvo, a da drugi središnji ured postaje dio ministarstva uprave i pravosuđa. Ali opet prva demokratska mjera je je povećanje broja ministara i ministarstva, druga demografska mjera je onda povećanje broja državnih tajnika jer će svaki imat nekoliko državnih tajnika i to je već dobar početak, a hoće li nakon toga se povećati broj stanovnika u Hrvatskoj? To ćemo vidjeti. A hoće li se povećati na onaj način kako su to zamislili ovi koji idu u vlast i to ćemo vidjeti. Ali ono što svakako, što svakako treba reći je sljedeće, ovaj početak saziva HS-a čak i obećava. Na izlaganje predlagatelja nije bila nijedna replika i da budem iskren često je premijer znao govorit o razini komunikacije e, ono što su vam sutrašnji ili današnji koalicijski partneri izgovorili u kampanji i u prošlom sazivu, mi vam nikad nismo izgovorili. Highlight je, naravno, ono o zločincima i silovateljima. Niste ni vi njih štedili, budimo iskreni, oni su vam bili teroristi. U tom smislu, moram reći da mi u ovome sazivu Hrvatskog sabora, da bi kritizirali vladu ne bi trebali ništa svoje novo izmišljati, nego samo da vidimo ono što su vam govorili kolege iz Domovinskog pokreta da to ipak na jedan malo pristojniji način izgovorimo i da na taj način vas, ovoga, pozdravimo i sljedeći put onda pošaljemo u oporbu. Je li tako? Eto. Kolegice i kolege, Kluba zastupnika SDP-a neće podržati ovaj prijedlog zakona i, naravno, nastavit ćemo u, i u ovom sazivu, koji je 11. saziv biti najbolja moguća oporba. Mi smo se u ovom sazivu s ove strane dvorane vratili na ovu stranu dvorane i popunili sve, a sljedeći put ćemo popuniti ove klupe. A do tada, držite se. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Galeriju ćete sigurno popuniti, a za ovo ostalo nisam siguran. Što se tiče dalje rasprave, sada je na redu Kluba zastupnika Mosta i poštovani kolega Petrov, nakon njega kolega Bulj. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege sabornici, saborski zastupnici, svima čestitam. Što se tiče ovoga zakona koji je sada ispred nas, kao što su prethodni govornici rekli, da, kao što je običaj, cilj je provesti raspravu, izglasati ovaj zakon koji odražava političku volju, koji je običaj, ali se na temelju njega zaista može vidjeti koliko ova Vlada namjerava raditi ozbiljno. Ja sam se zaista nadao, ne zbog sebe ili nekog svog iskustva, jer zadnje 4 godine znam kako je se radilo, znaju i građani, ali zbog Hrvatske se jesam nadao, ali vam ovaj stav baš ne ulijeva povjerenje i nadu. Dakle, kada uzmete malo, kao što je Arsen Bauk rekao prije, točno se vidi prema onome kako ste sklepali, na kojem vam je mjestu demografija, al' ajmo redom. Broj ljudi iz Hrvatske odlazi, mrtvih više nego rođenih, broj ministarstava raste. Ali dobro, politička volja, vi ćete to znati obrazložiti svojim biračima. To što postoji sukob ovlasti unutar istih ministarstava, odnosno različitih ministarstava koje ste pokušavali spajati pa razdvajati, tu će problemi biti iduće 4 godine, idući ministri će to, sad kad dignu za to ruku jer su trenutno saborski zastupnici poput kolege Šipića, valjda znati obrazložiti. Ali kad gledate ministarstvo demografije, osim ovih primjedbi koje su prije izrečene, ja ću vas podsjetiti da ste vi uveli ministarstvo demografije, kada, 2016., pa ste izgasili 2020. pa ste ga uveli 2024. I sad, postavlja se legitimno pitanje, zašto ste izgasili 2020.? Ili legitimno pitanje, zašto ga uvodite 2024.? Ako je u pitanju zaista krucijalna tema RH, a to je demografski slom, što mi hoćete reći? Da niste bili dovoljno svjesni 2020. da nam se događa demografski slom pa ste ga ukinuli? Ili hoćete reći da su vas članovi Domovinskog pokreta prosvijetlili pa ga trebate uvesti? Što se tiče opet istog ministarstva demografije i useljeništva, u vašem prijedlogu zakona stoji da će se oni baviti uključivanjem iseljenika u gospodarski društveni život u RH. Čekajte, što to znači? Da vaš Središnji državni ured za Hrvate izvan RH nije obavljao dobro posao? Kako ćete podijeliti funkcije? Što to točno radi Središnji državni ured za Hrvate izvan RH ako ne radi ovo? Ili se postavlja jedno legitimno pitanje, jeste vi možda do sada, ako ste već ovo naglasili da će ovo sada tako funkcionirati, da ćete ih uključivati u gospodarski i društveni život, je li to znači da ste ih do ovoga trenutka isključivali? Što se tiče Ministarstva znanosti i obrazovanja, dodali ste mlade. Teško mi je reći, ali Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije znalo izaći na kraj sa opsegom prošlog djelovanja. Postojalo je 100 repova, sad ste dodali i mlade. A dolazimo do ljepote koja se zove ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zanima me, tranzicije od kud do kud? jedna stvar vrlo zanimljiva u vašem tekstu kaže da ćete provoditi mjere u ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, da ćete provoditi mjere po konceptu zelenog gospodarstva. Pa ako radite po konceptu zelenog gospodarstva, pa zar onda nije logično da to ostane u Ministarstvu gospodarstva? Ili je to copy-paste pogreška. To je ono što su vam kolege prije rekle, samo ste kopirali pa prebacili, sklepali. I tu se također, očituje ozbiljnost jedne vlade u samome startu. Ali da se vratimo na tranziciju. Od kud do kud i koja to točno zelena tranzicija? Je li to možda zeleni plan koji gura EU? Jel to možda batina kojom se pokušava transformirati društvo od strane radikalne ljevice? Jel to možda zeleni plan kojim se guši poljoprivrednike, poduzetnike u EU u kojim se nameću administrativne barijere, zbog čega nam cijene troškova života, hrane rastu divljački? Jel to možda taj zeleni plan, jel to zeleno gospodarstvo? Jel točno to vam je opis ovoga što ste vi stavili u ustrojstvo Vlade, pa bih molio da mi odgovorite od kud do kud ide zelena tranzicija. Ja bih morao na kraju zaključiti kada ovo sve pogledam jer neozbiljnost se pokazala na djelu. A što se tiče smjera Vlade, pa nažalost ni on neće ić onako kako se obećavalo za vrijeme kampanje ili čak za vrijeme pregovora. Govorilo se o kulturološko-ideološkoj promjeni, vidim da će ministri ostati isti, smjer isti, pa onda ne znam gdje je u tome Domovinski pokret koji je obećavao to. Također trebalo se je barem od strane DP-a rješavati ilegalne migracije, opet ministri isti, smjer isti dakle i to je out. A onda se obećavalo, a evo barem ništa riješit ćemo demografiju, ako je ovo danas pristup kojim će se rješavat demografija i to je out. Nažalost ja moram reći ne baš slavan početak. Za dobro Hrvatske se nadam da će biti malo bolje nego što je bilo, barem malo bolje. Start vam ne ulijeva nadu, al dajte malo bolje. pardon nastavit će da, da nakon kolege Petrova govorit će i kolega Bulj isto tako u ime Kluba zastupnika Mosta. Izvolite. Evo nas u novom sazivu, čestitam svim izabranim saborskim zastupnicima. To je volja naroda. Međutim, kad govorimo o ustrojstvu vidljivo je ovdje da ima nekakav smjer koji je povećanjem ministarstava kao da do sada ništa nije valjalo, kao da demografiju se nije vodila briga, znači samopriznanje onih koji su bili do sada na vlasti, a to je sada HDZ … ista Vlada i ono što je kolega Petrov rekao da je došlo do prosvjetljenja. Međutim, ja kao saborski zastupnik i kao čovik koji je zastupao iste stavove kao u prethodnom mandatu DP i g. Bartulica koji sidi ovdje narode među nama, koji je rekao da će prije izglasavanja bilo čega doć na dnevni red, ja sam očekivao da će biti na dnevnom redu, da će biti istražno povjerenstvo o svim problemima tj. kriminalu koji je bio u covid, ja sam to očekivao, vi kao savjetnik prije Ive Josipovića znate da postoji nekakva procedura i da bi tribalo i kolega Petrov meni se smije zna i on kako to ide, da je to tribalo zbog naroda, zbog volje naroda jel smo svi skupa bili protiv te kako ste vi govorili kriminalno-upitne odluka kod covid mjera. Tu je i dr. Biloglav koji je također zastupao te stavove i ja također koji imam brojne prijave je li sam gradonačelnik koji nije uveo covid potvrde i po sudovima sam i očekivao sam da će to biti na taj način riješeno. A kad govorimo o ustrojstvu naravno da mi svi očekujemo da govorimo svi o demografiji, svi smo mi zastupali iste stavove. Znači do sada demografija nije funkcionirala, e sad imamo Ministarstvo demografije. Međutim, demografija je spominjao sam i obrazovanje, ono ministarstvo koje se bavi obrazovanjem. Ako želimo besplatan vrtić kao šta je osnovno školstvo i srednje škole onda bi tribalo to biti u ciloj RH da je taj novac ili sredstva financijska da su osigurana za svu dicu jer 40% jedinica lokalnih samouprava nema mogućnosti osigurati za jedno dite. Zavraga svi fondovi ako lokalne samouprave kojih imamo previše nisu to spremne osigurati. Ministarstvo prometa, mi smo donili ovdje zakon i osigurali sredstva za nerentabilne linije, npr. na Zelovo il ne znam u Imotskome negdi, međutim županija Splitsko-dalmatinska nije ništa poduzela tako da nemamo te linije nerentabilne gdje su sredstva već osigurana. Ja nisam iznenađen sa ovim što se je dogodilo sa ovom koalicijom, isto u Splitsko-dalmatinskoj županiji kolega Kukavica to zna da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji isti slučaj, ista koalicija tako sam ja to i govorio i u samoj kampanji prije tako da ovo meni nije neočekivana koalicija. Međutim, ako neko diže kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića i ako kaže da je on onaj koji slavi pad Vukovara, evo ovdje sidi g. Penava, sidi g. Mlinarić, side svi koji su govorili da slavi pad Vukovara i sad taj Plenković proglasi Markuša heroja isto obrane Vukovara, teroristu, teroristom ga proglasi krivcem i sada svi zajedno potpišu za istoga toga čovika, za Andreja Plenkovića kao mandatara ovdje prijedlog. To za mene nije narode iznenađenje. Ali ja bi volio evo da kad govorimo o Istanbulskoj konvenciji, ratifikacija Ivan Šipić je često spominje, jel mogla ta točka dnevnoga reda doć? Ali Plenković vam odmahne rukom pa, pa đaci to je problem. Znači niste ono što ste govorili ljudima ovdi pred… Ministarstvo kulture i dalje će biti ista ministrica, isti svjetonazor, ideologija, ista priča i to je problem. Ove ograde ovdje koje stoje evo danas imamo problem migrantske, migranata, ja kad sam govorio da migranti su problem ilegalni, da država mora funkcionirati, zato pozivam još jednom danas se dogodio slučaj u Sinju, ja izražavam sućut poginulim migrantima, ilegalni su i očekujem ozdravljenje onih koji su ozlijeđeni, ali oni vrve sa svih strana. I sada ministar Božinović kaže povećanje migranta u Sinju, Cetinskom kraju, Dalmaciji se očekuje, a kad sam ja govorio da tribamo zaštiti granicu, tada me je se izrugivalo kao Buljeve seoske straže. Ja sam samo rekao da tribamo zaštiti granicu. Ako ne štiti država granicu onda o čemu mi pričamo? Iste smo stavove imali i ja i Ćipe i Penava i ne znam svi smo imali iste stavove, čak smo rekli da ćemo maknit odma prvi dan ovu ogradu, pa moga bi ja poslije da vam pomognem ovu ogradu da oni čuvaju samo sebe i dati su potpisi. ovdje je sve riješeno i zna se, bit će izglasana Vlada, to je dogovoreno i prije, jel tako kolega Bartulica? Mislim pa dajte onda točku dnevnoga reda, ja osobno ako vi predložite to istražno povjerenstvo i klub će dignuti ruku. Mi se trenutno nalazimo u ozbiljnoj situaciji, triba ozbiljno raditi ozbiljne prijedloge i demografske mjere, međutim moraju građani znati da ja kao saborski zastupnik i ujedno i županijski vijećnik sam znao da će ovako bit da će se ovako složit, isto kao i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sve šta ste rekli oko Ministarstva kulture, ideoloških pitanja problema, evo četri manjinca su podržala Vladu, vaš stav je kao i naš da manjina ne sudjeluje u tome da definira Vladu nego samo da se bavi manjinskim pitanjima i da imaju pravo veta. Međutim, danas su manjinci prevagnuli kod pitanja znači konstituiranja Sabora. Ja bi samo na kraju reka da se nadam i očekujem kao i svi građani boljitak i razvoj naše Hrvatske, poglavito da zaustavimo raseljavanje. O Ministarstvu poljoprivrede, o ulozi ne znam PPD-a il koga sve ne, o tome sad neću. Zbog čega? Zbog toga šta očekujem da Hrvatska u ovome trenutku iđe naprid, a sve ono što sam govorio u prošlom mandatu, pretprošlom govorim i sada. Hvala.

Ja znam g. Bulj da bi vi išli na izbore do onog trenutka dok Sandra Benčić ne bi bila premijerka. To je vaša politika, to ste pokazali i prema tome svako vaše sad pametovanje i naknadna pamet

sad smo u sredini i onda će bit sve gore i gore. Ali ajde molim vas da se vratimo u onaj način rada kako smo krenuli, kolega Bulj će sigurno sada vratiti povredu poslovnika ovaj da ne nastavljamo dalje raspravu jer opet ćemo doći u iste obrasce u kojima smo bili što ustvari ne želimo, nadam se barem da ne želimo. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Uvaženi kolega Mlinarić je povrijedio čl. 238., ja sam ponavljam kolega Mlinarić što ste vi govorili. Ono šta ja nikad nisam rekao za Plenkovića, vi ste rekli on slavi pad Vukovara, vi ste to pisali nisam ja, vi ste govorili da je on lopov ovdje u sabornici po cile dane njemu u lice. Rekli ste to vam govorim u oči. Vi ste govorili bezbroj takvih stvari svakodnevne, ne govorim ja govore u isto vrijeme, ne razumije se./… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Vrijeme je isteklo, dobivate opomenu to je bio odgovor na repliku. Pozivam sada kolegu Pavličeka u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stranke Pravo i pravda i Nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Prvo želim svima čestitati na današnjoj prisezi i želim svima puno uspjeha u daljnjem radu. Tresla se brda rosio se miš, tako bi možda mogli najbolje opisati ono što nam slijedi u sljedećih nekoliko dana u odnosu na ono što smo imali do 17. travnja. Što smo dobili? Dobili smo koaliciju, dvije stranke koje su se najžešće sukobljavale, doveli smo u koaliciju dvije stranke koje su toliko negativno jedna drugoj govorile da je nezamislivo bilo da će zajedno sjesti za stol, tu posebice mislim na DP koji je Andreja Plenkovića proglašavao veleizdajnikom, koji je za Andreja Plenkovića govorio da je lažov, koji je protiv Andreja Plenkovića dizao kaznene prijave, koji je koji je tj. njihovi su članovi govorili da neće niti sa HDZ-om, niti sa SDP-om da su oni taj treći put i onda oni tom istom Andreju Plenkoviću donesu 12 ruku u miraz. Vratilo se dite materi, tako bi to na kraju mogli zaključiti. Kao što je rekao kolega Bulj ograda je i dalje tu, nije tamo na granici i dalje će i ostati tu i neće biti na granici, neće doći do deratifikacije Istanbulske konvencije, ona će i dalje ostati na snazi i doće do nekih kozmetičkih promjena u samim ministarstvima, pa se vratimo i na sam Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Znači imamo dva ministarstva više, imamo 18 ministarstava što nas je manje to je više ministarstava, to više buja državna administracija. Koliko se mogu sjetiti programa Vlade u prethodnom sazivu sabora, jedna od ključnih točaka je bila smanjenje broja uposlenika u državnim i javnim službama, što i dužnosnika prvenstveno zbog smanjenja broja zamjenika gradonačelnika i slično, što namještenika i službenika u državnim državnim službama. Hoće li doć do smanjenja ako imamo dva ministarstva više? Ono što me posebice ajmo reći zabrinjava, odvaja se Ministarstvo gospodarstva od energetike. Dosada je znači ili loše funkcioniralo ili je jednostavno trebalo izmislit još jedno dodatno ministarstvo, pa se nadam da će taj novi ministar ipak uložiti znatno više truda od još uvijek tehničkog ministra u smislu da napokon Hrvatska bude destinacija u kojoj će doći do gospodarskog ulaganja. U zadnjih 20.g. RH su zaobišle sve velike industrijske grane. Autoindustrija je u svim okolnim zemljama od Mađarske, od Slovenije, od Srbije, samo ne u Hrvatskoj. Imat će novi ministar dovoljno vremena, pa se nadam da će privući jednog stranog investitora u ovu Hrvatsku. A znate zašto sada nitko nije uspio? Zato što smo mi zemlja puna korupcije. što smo mi zemlja koja je po indeksu percepcije korupcije iza jedne Kube, iza jednog Sudana, ni blizu razvijenim članicama EU. A vratimo se sada i na te razvijene članice EU. Znate koliki je broj ministarstava u jednoj Njemačkoj? 16, al oni imaju svega 83 milijuna stanovnika, a mi 3,8 i to možda. U jednoj Austriji 12, možda nisu tako razvijeni kao mi. U jednoj Švedskoj svega 10 i sve funkcionira, ali kod nas ipak treba malo pojačati i zadovoljiti stranačke apetite. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, ja se nadam da će sukladno predizbornim obećanjima se ono preseliti u Slavoniju, pa ćemo vidjeti što će napraviti budući ministar. Isto tako se nadam, ako ne bar Ministarstvo poljoprivrede da se uprave Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda presele u Slavoniju, a ne da bude centralizirano kao sve dosada u Zagrebu, pa da na taj način se to pripomogne opstanku stanovništva u Slavoniji. Slažem se da treba podržati i osnovati Ministarstvo demografije. E sad, postavlja se pitanje čija je to ideja? Je li to ideja Domovinskog pokreta ili je to ideja Ursule von der Leyen kako kaže Andrej Plenković. On je neki dan izjavio da je na njenu inicijativu osnovano Ministarstvo demografije i da će osnovati i ostale zemlje EU, pa bi bilo dobro da ipak to čujemo od ljudi koji će obnašati izvršnu vlast. Što se tiče Ministarstva demografije ja stvarno se nadam da će ono u pravnom smislu riječi zaživjeti, međutim ono će ovisit prvenstveno o financijskim sredstvima s kojima će raspolagati, ono će prvenstveno ovisiti o Ministarstvu financija. Vjerujem da ćemo vrlo brzo imati i rebalans proračuna kako bi to ministarstvo uistinu imalo ona prava financijska sredstava i da će kroz slijedećih nekoliko godina ono dati određene rezultate. Stvarno vjerujem, dolazim iz tog kraja i mislim da trebamo imati ovo ministarstvo, al mi nije jasno zašto se pored Ministarstva demografije i iseljeništva i dalje zadržava Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske koji je mogao upravo biti pod ovim ministarstvom? Čemu još jedan Središnji državni ured, znači koje će onda ovlasti imati taj novi ministar? Znači još puno ima tu nepoznanica, vjerujemo da ćemo ih uskoro dobiti i želim svima još jedanput, da ne dužim s obzirom da je prvi dan, uspješan rad, a za kritike će bit još vremena. Živjeli.

što govori, jednu stvar je pogriješio, ipak ima nešto i investicija u autoindustriji, baš u mom susjedstvu, pa mu to mogu vrlo rado evo i pokazati. Kolega Zurovec, to znadete i sami, nije povreda Poslovnika. Pozivam i vas i sve druge da to ne činite, dobivate sada opomenu. Kolegica Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjever, izvolite. Zahvaljujem, evo pridružujem se svima onima koji su čestitali svima danas izabranim saborskim zastupnicima i evo zaista se nadam da će ovaj saziv sabora, kao što je i sam predsjednik rekao da ćemo nastavit u jednom konstruktivnom tonu. Ja bi za početak kao komentar na ovaj zakon i zapravo formiranje Vlade općenito pitala g. Penavu jer mi nije odgovorio na pitanje, dakle je li sada Vukovar pao ili je oslobođen? Dakle, to je ono što ste vi sami pitali svoje birače tijekom kampanje. Ne znam što danas govorite svojim biračima, što govorite čak i svojim članovima koji napuštaju Domovinski pokret? ideološki nismo na istoj liniji i ja osobno isto tako ne slažem se s nekim vašim stavovima, ali mogu reći da smo poštivali vašu principijelnost, vašu kritiku korupcije i klijentelizma dok je te kritike bilo, dok je postojala. Dakle, ovim savezom jednostavno zaljevate razgranato stablo korupcije i klijentelizma koje uništava naše društvo i nema druge riječi za ovaj manevar i ovaj savez do izdaja, ali to ćete vi sa svojim biračima riješiti. Svaka Vlada naravno da organizira, slaže neku organizacijsku šemu, broj ministarstava, tijela je li onako kako misli da je najbolje odnosno trebala bi je li onako kako misli da je najefikasnije i za Vladu, za rad Vlade i za građane zemlje. Međutim, ovdje imamo dakle povećavanje broja ministarstava koje nije odgovor na potrebe građana već na čistu potrebu za podjelom plijena i zadovoljavanjem zahtjeva za udomljavanjem vlastitih kadrova koalicijskih partnera. Prije svega dakle osnivanje Ministarstva demografije nije rješenje za naše demografske probleme. Odlazak mladih nije problem koji se može riješiti nekakvim birokratskim manevrima osnivanjem novih institucija, institucija, stvaranjem novih administrativnih tijela. Dakle, nema tog mladog čovjeka, mlade obitelji koji su otišli vani da će se vratiti natrag u Hrvatsku jer ste im vi dali besplatne radne bilježnice, besplatne udžbenike, pa oni žive u zemljama u kojima su vrtići po 6-7 puta skuplji nego u Hrvatskoj i ne vraćaju se u Hrvatsku jer su ovdje jeftini vrtići. Zašto? Pa zato jer žive u uređenim društvima, u uređenim zemljama gdje su institucije jake i gdje pravila vrijede jednako za sve. Nema stranačke knjižice koja će vas upisati u vrtić. Nema stranačke knjižice koju morate pokazat da bi dobili posao učitelja u školi. Jučer me zaustavila jedna gospođa u jednom, u jednom centru, u jednom dućanu dole u Splitu i kaže, prepoznala me, kaže gospođo Puljak mogu li vam nešto reći, možete li nešto napraviti idete sutra u sabor, moja kćerka kaže 15 godina je na zamjenama po školama raznim, ne može dobiti posao jer su je tražili da se upiše u HDZ. Da. Otvoreno. Da.

… intervencijama, da li povredama Poslovnika, replikama kad su pojedinačna izlaganja ili u ime kluba u pojedinačnoj raspravi reagirati. Nemojte vikati sada iz klupa jer ometate kolegicu koja govori. Izvolite. Evo da nastavim nečemu što se vi čudite je li ma kako je moguće je li da se netko zaposli ako, ako se traži stranačka knjižica, pa to je jednostavno nemoguće, ali uglavnom zato odlaze mladi, ne odlaze radi toga što su im ne znam vrtići nepovoljni ili tako dalje. Ovaj potez, dakle ovo osnivanje Ministarstva demografije očigledan je primjer političke trgovine gdje se resori dijele kao plijen je li između koalicijskih partnera tebi 70%, meni 70% tebi 30% ili već koliki je postotak i dakle umjesto da se fokusiramo na reforme koje će zaista zadržati mlade u ovoj Hrvatskoj evo bavimo se širenjem i povećavanjem broja ministarstava. Dakle, ono što će nam zadržati mlade je zaista uvođenje reda na svim razinama, uvođenje pravila jednakih za sve. Dakle, na natjecaj, na natječaju neće na usmenom briljirat neki član političke opcije već netko tko zaista ima znanja i iskustva. efikasna treba nam efikasna uprava stručnih ljudi koja odgovara na potrebe svojih građana, ali odgovara i na potrebe vremena u kojem živimo. Živimo u 21. stoljeću kada imate zemlje koje imaju zamislite ministarstva umjetne inteligencije, imaju ministarstva informacijske tehnologije, koji su suport dakle podrška digitalnoj ekonomiji, tehnološkom razvoju zemlje itd., a mi se vraćamo ne znam stoljeće unatrag kad nam osnivanje ministarstava služi za zadovoljavanje ono potreba za uhljebljivanjem kadrova koalicijskih partnera. Pa ajmo konačno ući u 21. stoljeće, ajmo konačno ući u korak sa tehnologijom, a ne živjeti u prošlosti. Dakle, uvođenje reda nema alternativu i evo na vaše iznenađenje naš klub neće podržati ovaj zakon. Hvala. dvoje kolegica i kolega. Prva je kolegica Benčić, pa nakon toga kolega Bosanac. Izvolite. Zahvaljujem. Evo pozdrav svim kolegicama i kolegama u ovom novom sazivu. Dakle, htjela bih još jednom podcrtat da apsolutno jest ovlast svake većine da sastavi vladu i resore na način na koji smatra da je to nužno, međutim isto tako naravno da i same podjele resora i podjele nadležnosti unutar njih se vidi i određene političke trgovine kojima je trenutna vladajuća većina bila podvrgnuta i bila ih nužna napraviti. Prvo to vidimo naravno na Ministarstvu gospodarstva. Ja bih rekla Ministarstvo gospodarstva je jedno od apsolutno najvažnijih resora u Vladi otišlo je relativno malom junior partneru. Otišlo je iz razloga što je naravno onima koje smo zvali Domovinski pokret sada možemo zvati imovinski pokret najvažniji sektor energetike, a upravo je sektor energetike ključan strateški interes RH i upravo je sektor energetike ključan za otpornost ove zemlje kao što je i ključan za zelenu tranziciju. Ono što moram reći da jesam sretna što je tako ispalo, a to je da se minimalno okoliš i zelena tranzicija spasila iz tog ministarstva i otišla u zasebno. Kao dosadašnja predsjednica Odbora za okoliš moram reći da je to dobar potez jer donekle nagoviješta da će se minimalno nastaviti zadanim onim planovima i na europskoj i na hrvatskoj razini koji rade na zelenoj tranziciji. Da je to ostalo kod Ministarstava gospodarstva s obzirom na to kome je Ministarstvo gospodarstva pripalo vjerujemo da bi se stalo i sa zaštitom okoliša i sa zelenom tranzicijom. I onda dolazimo do naravno tog novog ministarstva, Ministarstva demografije. Vidite, znate onu staru, kao kada imate problem koji ne želite riješit, osnujete povjerenstvo. Sad smo na malo višoj razini, sad osnivamo ministarstvo. Demografija je sigurno problem koji su apsolutno sve političke stranke u bivšem sazivu i tokom kampanje prepoznale kao jedno od ključnih pitanja i razvojnih preduvjeta RH, apsolutno jesmo svi. Naravno, razlikujemo se itekako u tome što mislimo da treba napraviti da bi se demografska slika u Hrvatskoj poboljšala. I ja ću reći šta je naš stav. Bilo to zasebno ministarstvo, bilo to ono što bi zapravo i trebalo bit, a to je međuresorna, međuresorno pitanje koje traži itekako jaku polisi koordinaciju različitih ministarstava, demografska politika mora se baviti onime, onim uzrocima koji su do tog problema doveli. Uzrok broj jedan, pitanje dostupnosti stanovanja, dakle naši mladi unutar EU najduže ostaju živjet sa svojim roditeljima u stanovima i kućama. Zašto? Ne zato što bi to tako nužno željeli, nego zato što si ne može više niko u većim gradovima u Hrvatskoj priuštit stan i kupnju stana, pa čak ni oni koji imaju dobre plaće. Druga stvar, dakle osim gradnje stanova za javni najam kao ključne, jedne od ključnih mjera, drugo je naravno pitanje mjesta u vrtićima za svu našu djecu i to od jaslica nadalje. Treće pitanje je obrazovanja i obrazovne politike, kvalitete obrazovanja. Četvrto pitanje je pitanje kvalitete zdravstva, zdravstva koje doslovno se galopirajući privatizira u zadnjih nekoliko godina, a dostupnost javnozdravstvene usluge je sve niža, a kvaliteta pružene usluge također. Dakle, to su pitanja koja su pitanja demografije. Sve ostalo, sve ostale priče o tome da će se ljudi vratiti ako ih oslobodite poreza 10.g., kao što Domovinski pokret ima u, u svom programu, to su priče za malu djecu. Pa evo, HDZ je imao program da plaća ljudima da se vrate, koliko je bilo, 180 tisuća kuna. Kolko se ljudi vratilo na temelju toga? To nisu te mjere. Jedini način da se ljudi prestanu iseljavat iz Hrvatske i da se možda neki i vrate jest to da za one koji su ostali ovdje i koji jesu ovdje učinimo kvalitetu života usporedivom sa onom zemljama EU. I ako ćete I ako ćete sada raditi mjere koje će biti isključivo fokusirane na one koji su otišli, pa njima davati privilegije da bi se vratili, samo ćete imat zamjenu jer oni drugi koji te privilegije nemaju, a tu su ostali, će otići. Vi samo ćete radit protočni bojler. To se ne radi tako. I zaista, bez obzira na to što mi kao klub mislimo o tome da se zasniva posebno ministarstvo, ja bi zaista željela vidjeti da se sa demografijom ne dogodi ono što se dogodilo sa Domovinskim pokretom. Domovinski pokret je od prošlog saziva, pa do evo današnjeg dana, iz Domovinskog se dokazao i pretvorio u imovinski pokret, pa evo ja se nadam da se demografija u ovom mandatu neće pretvoriti u zapravo demagogiju, kao što naslućujemo da bi moglo, a sada evo će nastaviti moj kolega Gordan Bosanac, koji je naš novi zastupnik i posebno mi je drago da evo danas dijelimo ovaj govor. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Evo kolegica Benčić najavila je kolegu Bosanca, tako da, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Kolegice i kolege, lijep pozdrav i moje čestitke svima vama na novom mandatu. Evo čast mi je i zadovoljstvo po prvi puta govoriti u HS. Nadovezat ću se na ovo što je govorila kolegica Benčić sa fokusom na dva ministarstva, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, te naravno Ministarstvo demografije i useljeništva o kojem smo već dosta toga i čuli. Ajmo na okoliš i zelenu tranziciju. Kolegica Benčić je već vidla neku slamku spasa da je Domovinski pokret vrlo lako odmahnuo rukom oko te teme, oko teme zaštite okoliša i zelene tranzicije. Vjerojatno je tu i tema borba protiv klimatskih promjena, što vjerojatno Domovinskom pokretu nije neka važna tema, nije ga možda toliko briga koliko naši poljoprivrednici pate i stradavaju od utjecaja klime, ali dobro. Ono što me tu više zanima, a to je za kolege iz HDZ-a i kolegice, ne znam vidjet ćemo ko će biti taj ministar ili ministrica, čekamo sutrašnju Vladu, što će biti sa tom zelenom tranzicijom. Kolege iz Mosta i dalje im nije jasno što je zelena tranzicija, to razumijem, treba, mislim nisu uspjeli shvatit u zadnje 4.g., neće vjerojatno ni u budućnosti, ali ono što mislim da je odgovornost na HDZ-u što i kako će voditi tu zelenu tranziciju. I brine me da je stavljen kontekst zelene tranzicije bez socijalne komponente. Znači to je greška koju su vaši kolege i kolegice iz drugih zemalja članica EU konsta…, kontinuirano radili i nisu stavili socijalnu dimenziju u zelenu tranziciju. Što to znači? To znači da će sve, sav trošak cijena zelene tranzicije past na leđa siromašnih, da neće moći isfurati zelenu tranziciju jer se bojimo da neće zelenu tranziciju pratiti adekvatni, adekvatne subvencije iz državnog proračuna. I zato evo ovaj apel, vidjet ćemo sutra u program Vlade da vidimo na koji način vi mislite ustvari integrirati zelenu tranziciju sa socijalnim mjerama. Ako se to ne desi, mislim vi ćete prvi stradat, dobit ćete veliki bekleš, ono što se kaže, ali propustit ćemo kao zemlja važnu priliku da napravimo iskorak prema zelenoj tranziciji, temi koja je nama kao Klubu zelenih itekako, itekako važna. Ajmo još malo na demografiju i useljeništvo. Puno je već toga rečeno i to stvarno izgleda kao nekakva mala točkica u novoj Vladi, ali svaka čast da ste se primili useljeništva. 34.g. ovaj parlament, različite političke strukture sanjaju taj san o povratku hrvatske dijaspore u RH, 34.g. to nikome nije uspjelo. Držim fige da će uspjet vama. Znam da neće jel uopće nije u tome problem da možete ljude dovlačiti koji su pustili svoje korijene, integrirali se u neka druga društva, da će sada na neki mamac, a često to ide ovim financijskim stimulacijama doći u Republiku Hrvatsku. Podsjetimo se, zadnji veliki fejm, neuspjeh te politike u prošlom mandatu Vlade program „Biram Hrvatsku“. Cilj je bio 4000 do 4500 povratnika. Brojke kažu 323. To je taj zadnji neuspjeh nakon 34 godine. Hajmo sanjati, hajmo još 50 godina ali hajmo promijeniti nešto, ne, jer ovo neće uspjeti. Vidjet ćemo ponovo, čekam sutra program Vlade pa ćemo vidjeti koje su sad to, koje su sad to mrkve nove će se pred našu dijasporu staviti. Ali već kad idete na demografiju i vezujete za useljeništvo složit ću se sa kolegicom Benčić mislim da je puno važnije raditi da zaustavimo odljev, da mladi ljudi prestanu odlaziti. Nakon izbora u mjesecu travnju i svega što smo čuli i vidjeli i retorike koja ja zavladala ovom zemljom nisam baš siguran da već neki nisu počeli pakirati kofere, nisam siguran, ne znam. Zavod za statistiku će to dobro brojati, možemo podvući crtu kroz nekih godinu dana pa ćemo vidjeti da li su ljudi više otišli ili nisu otišli. Ali ako ste već to useljeništvo tako vezali uz demografiju zašto onda niste ukinuli Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i stavili ga unutra. To ste učinili sa Uredom za mlade, za digitalizaciju, osnovali ste ministarstvo, ukinuli urede, ima smisla. Ovaj ste ostavili. Znači ponovo će se desiti neko duplanje, troduplanje poslova ali znamo, znamo što radi Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske. To je mjesto da tako kažem odlagališta, odlagališta političkih kadrova, a ne mjesto koje bi moglo napraviti neke važne iskorake prema našim iseljenicima. Sve u svemu, poštujem da nova Vlada može napraviti novu raspodjelu ministarstava. Brine me zbog načina kako međusobno ste komunicirali u kampanji kako će ta ministarstva surađivati. Kolegica Benčić je rekla stanovanje je ključno, obrazovanje je ključno. I sad zamislite kad vaš ministar demografije i useljeništva pošalje dopis ministru obrazovanja sa molbom da provede neku mjeru, a ovaj je dobio instrukciju od svog premijera da ste vi kvarni ljudi, kaže zli, zli ljudi sa kojima nećemo imati posla. I kako će sad taj ministar reagirati na vaš poticaj da provedete tu mjeru, a morat ćete zvati ministra obrazovanja, morat ćete zvati ministra koji će se brinut o stanovanju, morat ćete zvati ministra koji se brine o vrtićima. Bojim se da neće ići. Mislim da zaslužujete 100 dana mira, pa ćemo početi evaluirati nakon 100 dana, ali ovo za sada na početku ne izgleda dobro. No eto iskreno želim vam sreću da uspijete, mada očekivanja su vrlo, vrlo niska. Hvala. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLASA, SDP-a govoriti prvo poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dopustite i meni da za početak svima zaželim dobre želje za rad u Hrvatskom saboru. Danas je ovako prilika 151 zastupnik je bio kad smo polagali zakletvu što baš i nije uobičajeno i vidim da nas još uvijek dovoljno ima u sabornici što isto baš i nije uobičajeno, pa će se možda neki stariji običaji promijeniti i krenuti neki novi običaji da nas na raspravama bude nešto više nego što nas je bilo i do sad. Stoga želim i da svi dobro zapamtimo kad smo rekli prisežem da smo prisegli da ćemo poštivati zakone i Ustav Republike Hrvatske i to ćemo se nekoliko puta morati sjetiti. kada kreće nova Vlada, kad kreće pogotovo ovakva koalicijska Vlada nije nikakvo čuđenje i nije ništa neobično da je i prva, dakle da P.Z. broj 1. bude zakon kojim se mijenja ustrojstvo iz jednostavnog razloga što se ide poslagivati na drugačiji način određena tijela Vlade i na drugačiji način se želi slati poruka. Stvar je poruke koja se šalje. Dakle, kad slažete drugačije ministarstva onda možete poslati nekoliko poruka. Jedna poruka je gle, ušli smo u koaliciju, pa koalicijski partneri nešto traže, pa smo im izašli u susret pa smo to sad malo podijelili i malo napravili da budu zadovoljeni svi. Druga poruka je da, u Vladi imamo ozbiljne i snažne ljude koji su nam, koji će nam biti u Vladi i traže određena, možda da se neka ministarstva dijele na dva ili nešto jer su to ljudi koji imaju nekakva iskustva i snažnu snažnu ideju nešto promijeniti. I treća poruka koju želimo poslati, koja bi se trebala htjeti poslati. Da, nama su određene politike izuzetno bitne, te politike su nam važne zato i osnivamo takvo ministarstvo, odnosno radimo to jer su nam te politike važne i tako to možemo promijeniti. Na žalost, mi se uvijek zaustavimo samo na prvu. Ja sam u svom bivšem životu prije nego što sam se počela baviti politikom radila u ministarstvu. Sjedila sam na istom katu, sjedila sam u istoj sobi, a u radnoj knjižici, tad smo imali još radne knjižice 4 puta su mi se mijenjali nazivi ministarstva u kojem jesam. Četiri puta, nije se promijenilo apsolutno ništa, jer se moralo malo izdvojiti, pa se moralo malo vratiti, pa se malo moralo promijeniti naziv, a u suštini ono što se promijenilo nije se promijenilo ništa. Sjetite se, mi koji pamtimo, ja sam one životne dobi kad još malo hoću pamtiti puno više što je bilo prije 10 ili 20 godina, malo manje što je bilo jučer ili prekjučer. Mi smo jednako tako kad je bila osnovana jedna od Vlada imali Ministarstvo imovine. Ja sam tad bila oporbena političarka kao i danas i tad sam rekla da mi se čini da je to dobro i podržala jer to znači da će se država konačno početi baviti svojom imovinom. E Danice, Danice nešto si krivo zabrijala i bila plavuša. Tad se još nisam ovako intenzivno farbala u plavo kao sad, jer sam nešto zabrijala jer se sa imovinom nije desilo apsolutno ništa. I sad nova Vlada, novi koalicijski partner puna riječi demografije, ajmo sad demografija nam je ono glavna tema i šta ćemo napravit, osnovat Ministarstvo demografije. Ja sam apsolutno sigurna da bi mandatar bivši novi premijer g. Plenković da je ovaj koalicijski partner tražio recimo ministarstvo jutarnje fiskulture rekao nema problema, možemo imati ministarstvo jutarnje fiskulture to ćemo nešto malo izdvojiti ovog i napravit ako to hoćete. Ono što zaista deprimira kad uzmete ovaj materijal, taj materijal nije lošiji ni bolji od svih onih drugih što smo dobili i kad uđete u temu demografije eto pola kartice teksta zadovoljili smo koalicijskog partnera imat će Ministarstvo demografije. Nakon nekog vremena ćemo reći da baš i nešto nije napravilo, ali šta možemo, mislim šta smo tu smo, imat ćemo ministre, imat ćemo ministarstvo i slijegat ćemo ramenima. Da li ova zemlja traži ozbiljnu demografsku politiku? Traži. Da li ova zemlja traži ozbiljnu migracijsku politiku? Traži, ali to su nekakve crvene krpe koje uopće ne smijemo spominjati. Mi to iz ovog zakona ne vidimo. I ono što nažalost znamo da se to dogoditi neće, to je ono što nažalost znamo, toga neće biti, to se neće dogoditi. Bilo bi zanimljivo vidjeti i pitati nove koalicijske partnere, ako zaista postoji takav jedan iskorak na razini Vlade i na razini tijela koje funkcioniraju i to oni koji su bili u izvršnoj vlasti znaju da postoje koordinacije. Postoji između ostalog koordinacije za vanjske politike, za unutarnje politike, za gospodarstvo pa će zanimljivo biti vidjeti da li će se promijeniti ustroj Vlade i postojati koordinacija za demografiju jer ako hoćete zaista nešto napraviti s demografijom onda trebate imati koordinaciju jer Ministarstvo demografije samo ne može napraviti ništa i to svi zajedno dobro znamo. Demografija je puno šira, demografija uzima u svoj resor i bavi se i obrazovanjem, i gospodarstvom, i stanovanjem i svi ti ministri bi trebali biti po svojoj vokaciji članovi te koordinacije. A tu koordinaciju ako baš hoćete do kraja bi trebao voditi potpredsjednik Vlade i treba biti predsjednik Vlade zadužen za demografiju. tu su ovako već puno koraka unaprijed i puno razmišljanja unapred kad nešto hoćeš napraviti. Ovdje se zadovoljava forma prema jednom koalicijskom partneru, forma će biti zadovoljena. Kad ćemo imati prilike raspravljati onda ćemo ponovo raspravljati i reć da neko nije napravio svoj posao, ali s tim na kraju dana posao nismo napravili. Na kraju dana će samo biti i brojati se koliko je ljudi otišlo jer sve one mjere koje ste napravili da se ljudi vraćaju, ljudi se vratiti neće jer poruke koje ovdje dolaze i poruke koje su došle iz ovih izbora je ne vraćajte se, a poruka je onima koji su krenuli pakirati kofere, pakirajte ih samo što brže i vodite računa da vam sve linije zrakoplovne funkcioniraju jel ove druge u Hrvatskoj kad je riječ o željeznicama baš funkcionirat neće. Stoga ovo je samo zadovoljavanje koalicijskog partnera, ovdje ćemo zadovoljiti formu, a od sadržaja smo jako daleko. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime istog kluba nastavit će zastupnica Dalija Orešković. Izvolite.

Kolegice i kolege iz opozicije na početku ovog mandata želim vas pozvati da ne upadnemo u zamku normalizacije nenormalnog. Sve ovo što pratimo već neko vrijeme doista je jedno teško, opasno i izvanredno stanje. Osobno smatram da zbog načina na koji je došlo do tvorbe parlamentarne većine, a i zbog ideoloških postavki novih koalicijskih partnera koji sada najavljuju na koji način žele reformirati, reobrazovati i indoktrinirati čitavo društvo, ovu vlast smatram nedostojnom vođenja Hrvatske države. Ali ako im mi dopustimo makar na tren da to zaborave, kao i građani skupa s njima, e onda ćemo mi biti ti koji nose stigmu nedostojnosti i to se ne smije dogoditi. Što se tiče ovog Zakona o ustroju državne uprave nekoliko riječi, u uvodnom inauguracijskom govoru danas je Gordan Jandroković rekao da će oni nastaviti jačati institucije i da su tome posvećeni kao što su posvećeni borbi protiv korupcije. E upravo te riječi paraju i uši, i nebo i srca jer upravo su te dvije teme, odnos HDZ-a prema institucijama ove države kao i korupcija s kojom su preorali zemlju glavni razlog iseljavanja i propadanja naše nacije. I danas govore o osnivanju nekih novih institucija iliti ministarstava. Institucije vrijede onoliko koliko građani u te institucije mogu imati povjerenja, institucije su jake ovisno o tome jesu li im dobro posložene ovlasti, ustroj, podjela rada i nadležnosti i najvažnije institucije vrijede koliko su kompetentni ljudi koji se postavljaju na čelna mjesta. A kako mi stojimo po tom pitanju? Kako ćete vi bilo kome ko danas razmišlja treba li ostati ili otići reći da treba imati povjerenja u neko novo ministarstvo koje se osniva samo zato da neki koalicijski partner dobije svoju funkciju i stolicu? Institucije se u Hrvatskoj upravo tako krajaju i prekrajaju, nastaju ili se gase zato da neko dobije svoju funkciju i fotelju. Kakva je to poruka mladima osim odlazite? Auf wiedersehen, Što se tiče ustroja, što se tiče poboljšanja kvalitete rada nigdje niti riječi, nije niti bitno. Danas će netko u središnjem državnog uredu dobiti novog šefa, možda će morat selit svoj kompjuter, svoje filove, ali kakvi su bili rezultati prije ili poslije nije niti bitno. Kakve su kompetencije novih ministara? Evo reći ću nešto što sam danas čula na hodnicima kada su mediji tražili izjave od novoizabranih zastupnika, pa je li problem to što će novi ministar koji nema veze puno sa resorom kojeg će dobiti u ruke biti kineziolog? I odgovor je glasio znate li što? Pa ne nije to neki problem bitno da je dobar čovjek. Nije stručan, ali je dobar čovjek. A ja postavljam i pitanje, a je li uopće dobar čovjek? Je li netko tko je na nepošten način došao do te svoje funkcije i fotelje netko tko će kroz tu funkciju brinuti za poštene hrvatske ljude? Odgovaram da neće. Sve ovo što sada gledamo zapravo je razgradnja države zbog jednog interesnog klana. Samo to i ništa više. Mi više nemamo povjerenja ne samo u institucije, nemamo povjerenja u izborni proces jer ova većina nije ono što su građani mislili kada su za pojedine političke grupacije glasali. Nisu mislili da će sjesti u krilo koruptivnog i kvarnog HDZ-a. Mi više ne možemo imati povjerenja niti u podjelu ovlasti i nadležnosti i kontrole uzajamne kočnice pojedinih grana državne vlasti jer je danas raspravu o ovom zakonu najavio Andrej Plenković na posljednjoj sjednici tehničke Vlade, prije nego što je ovaj saziv uopće i konstituiran. Što to govori? Govori da je on kancelar i govori da se u Hrvatskoj unormalizirala jedna loša klima, a to je da izgovorena riječ ne znači ništa. Kao što izgovorena riječ ne znači ništa prije samih izbora tako izgovorena riječ ne znači ništa niti u Hrvatskom saboru. Mi ovdje pričamo sami sebi u bradu, a od sabora se očekuje da bude poslušnička glasačka mašinerija. tamo tako, tome tako u ovoj državi nema budućnosti. Nema, ako želite nešto mijenjati zato da naši mladi, pametni, sposobni i obrazovani ljudi mogu ostati ovdje, e ovo je točka od koje treba početi stručnost, kompetentnost, održati vlastitu riječ, ne prevariti, ne ukrasti poziciju koja nekome ne pripada. To bi trebali biti temelji jedne mlade nacije koja se tek gradi. Hrvatska to zbog onih koji danas sjede ravno ispred mene očito više ne može biti. I ponavljam ono što sam rekla na početku. Ne dopustite da se normalizira nenormalno niti jedne sekunde, niti jedne minute, niti jednog dana koliko god ovaj tužan mandat 11. saziva trajao. Hvala. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Ivan Penava. Izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, čestitke svima na potvrđenim mandatima i konstituiranju sabora. Uvodno nisam planirao danas se javiti za riječ, ali evo neke kolege su me na to potaknule, pa ukratko onako kako ja vidim stvari i Domovinski pokret kako vidi stvari. Dakle, komunicirali smo možda i najjasnije od svih u vremenu prije izbora da za nas dvije opcije nisu prihvatljive kao Domovinski pokret. To su bili SDSS i stranka Možemo!, pa su nas mnogi od medija i mnogi među vama udarali šamarali s pitanjima a šta to znači jel to možete znači da ćete s SDP-om kao nešto negativno? Pa onda drugo pitanje, jel to znači da ćete s HDZ-om kao nešto negativno? Ne, jasno smo komunicirali s kim ne možemo. dogodila se izborna noć, dan izbora, rezultati i distribucija rezultata, a nakon toga i mandata na slijedeći način. Prvi HDZ sa koalicijom sa 730 tisuća glasova, drugi SDP sa svojom koalicijom sa 540 tisuća glasova otprilike cca, treći, treća snaga u državi Domovinski pokret sa svojim partnerima sa nešto više od 200 tisuća glasova, četvrti MOST sa 170, 11 mandata, pozivam se na mandate jel i Možemo! peti sa 190 tisuća glasova otprilike i 10 osvojenih mandata. Otprilike karte podijeljene na način HDZ i partneri 61, SDP i partneri 42, Domovinski pokret partneri 14, MOST 11 s partnerima, Možemo! 10. Što smo dobili? Dobili smo konstalaciju kakvu smo dobili. Jedina razumna odluka kombinacija poruka koja se dala iščitati iz ovih rezultata jeste da prva prvoplasirana i treće plasirana stranka na izborima, a koje su i svjetonazorski dosta bliske da oforme novu saborsku većinu i novu vladu. Razgovarali smo sa svim ostalim kolegama osim ove dvije stranke koje sam isključio i prije. Siguran sam i poslije. Međutim, za bilo što zdravo, stabilno, a ipak iznad nas i naših stranaka je stabilnost ove države i interes hrvatskog naroda i hrvatskih građana nije bilo matematike, nikakve druge matematike. Kolege s desnice pod navodnicima desnice zvali smo vas prije izbora da krenemo zajedno radi matematike radi donta. Imali ste svoje razloge, odbili ste tu ponudu, uvažili smo, uvažavamo. Nismo vrata nikad zatvorili, drago mi je da smo sjeli i netom nakon izbora, međutim taj vlak je otišao, tu šansu smo za ovaj ciklus pustili i propustili. I sad slušajući niskom kolege za ovom govornicom kako se obraćaju od kolege Bulja, kolege Pavličeka, kolegice Orešković, ali ajde kolega Bulj i Pavliček ipak svjetonazorski gotovo identični sa Domovinskim pokretom, teško se ne predati i ne povjerovati u taj dojam da vam je žao, da vam je žao što vas nema u kombinaciji, da vam je žao što niste u poziciji nešto odraditi. Ja ću ponovit, nudili smo vam. Ponovit ću još jednom, ako vaš to nije odabir, ako je to vama toliko kontaminirano, neprihvatljivo da ste izbjegli situaciju preuzimanja odgovornosti za rješavanje problema u ovoj zemlji pa iz svojih nekakvih svjetonazorskih odrednica i ciljeva, to je legitimno, ja to podržavam međutim meni kao predsjedniku Domovinskog pokreta, našim saborskim zastupnicima to djeluje i zvuči toliko neuvjerljivo da jednostavno ne želimo pomišljati što bi bilo da je bilo drugačije i da smo bili u nekoj drugoj priči kako bi ta kombinatorika izgledala i kako bi ti procesi išli dalje. Što se tiče ostalih kolega, kolegice Orešković i sad da ne nabrajam redom, zapitajte se jednu činjenicu, a narativ koji izričete, a izriče ih otprilike 80, 90% medija koji su pretežito lijevo orijentirani, za vas je Domovinski pokret dakle isti ljudi, ista stranka, isti program u jednom trenutku bio prihvatljiv partner, pristojni ljudi dok je postojala nada da ćemo bit dio iste priče međutim u istom danu, iste te politike, isti ljudi, ista stranka su odjednom postali za neke i crnokošuljaši. Međutim ta činjenica i ta pojava ne govori o Domovinskom pokretu, govori o vama. O vama koji gledate na svijet i na ljude i na stranke i na programe na način kako gledate. Niste svi takvi, tu su velike razlike i Domovinski pokret će se i dalje trudit bit konstruktivan prema svakoj stranci i svakom pojedincu kojeg tako doživljavamo. Međutim opsjenari koji sasvim legitimno u saboru pokušavaju danas poentirati jer misle da su izbori valjda za tjedan dana i ne mire se sa činjenicom da je HDZ s partnerima dobio 730 tisuća glasova je nešto na čem se prije svega činjenica nad kojom se oni moraju zapitati. Jel meni drago što je HDZ dobio 730 tisuća glasova, vjerujte da nije. Ja bih volio da je Domovinski pokret dobio barem 76 glasova i da ne moramo pitati nikoga ništa, da lijepo popričamo kurtoazno, uvažimo što mislimo da ima smisla i nastavimo sukladno svojim programima. Međutim to se nije dogodilo. Dogodilo se kako sam rekao 61, 42, 14, 11, 10. Ostali smo principijelni rekli na SDSS ne računamo i ne možemo, na Možemo s ovih 10 ne, s njima ne idemo. Bez ljutnje, bez na ljudskoj razini. Jednostavno politički ne idemo i sada se pokušava predstaviti to kao silna briga za glasače Domovinskog pokreta i budućnost Domovinskog pokreta. Evo zaplako sam, srce mi se raspuklo od silne brige za perspektivu Domovinskog pokreta i ljubav koju iskazuju kolege iz oporbe. Doista sam dirnut tom pozornošću, pažnjom, brigom. Jednostavno nikad nisam bio tako sretan u svom životu. Osjećam se ono da se u kolo uzmemo kao djeca cvijeća jel evo takva je idila i to, to je raj na zemlji. Stvarno, hvala vam kolege. Toliko plitko, providno da je to nevjerojatno ali imate pravo na to. Imate pravo i danas i sutra i idući tjedan i za tri tjedna i pet tjedana pričat što god hoćete i ja vas uvjeravam opet će doći izbori, opet ćete svi vi što ste podcjenjivali Domovinski pokret, gurali ga u ćoškove ćoškova, nazivali da ovako i onako jednako kao i ti mediji i kao prije 4 godine što smo bili treća stranka, tako smo potvrdili to danas, potvrdit ćemo i sutra, a reći ću vam zašto. Zato što empatiju, podršku od vas nismo tražili, nećemo ni tražit. Prihvatili smo se posla, otisnuli se u ove vode jer smo osjetili da su to birači tražili od nas, prihvatili se odgovornosti i jedino želimo ovisit o svojim odlukama i svojim rukama. Rezultatima svoga rada i to neka bude mjerilo i krajnji sud za Domovinski pokret i danas i sutra i na bilo kojim izborima ubuduće. Ako napravimo posao hvala dragom Bogu, ako ne napravimo mijenjajte nas. Nek nas prvo mijenjaju članovi Domovinskog pokreta, a onda i birači na izborima. Neka nagrađuju ili neka kažnjavaju ali na ovu brojku i na ovu činjenicu da smo treća stranka u državi, oprostite da slušamo šutke, a pokušao sam kažem nisam se mislio javit. Nema smisla. Izbori su tek završili mi smo Domovinski pokret pozicionirali točno tamo gdje smo htjeli da bude, a to je da bude treća stranka u RH i da upravlja procesima ove zemlje, da ga se nešto pita. Kako se osjećamo? Osjećamo se ko pobjednici, osjećamo se časno jer ćemo imat prigodu odradit posao za ovu zemlju. Hoće li to biti prolazno ili neprolazno, hoćemo li briljirati i ostvarit izvrsne rezultate što bih ja volio, to će ovisit ipak o nama i donekle o vama i nekakvim vanjskim elementima. Ali ćemo dat sve od sebe da tome tako bude, kome pravo, kome krivo. Toliko od nas iz Domovinskog pokreta za sada. Unatoč ovim silnim izljevima empatije, osjećaja, podcjenjivanja čak i mržnje kad govore neki o crnokošuljašima, mi vas u Domovinskom pokretu i dalje sve volimo i želimo vam svako dobro. Imamo nekoliko povreda Poslovnika. Prvu je dignuo kolega Bulj. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepo. Evo, spomenio me je kolega Penava u svom govoru pa zato sam digao povredu Poslovnika, 238. Želim vam puno uspjeha vama i Domovinskom pokretu, da sve što ste zamislili odradite međutim nisam ja govorio da je Plenković Andrej onaj koji slavi pad Vukovara.

Povreda čl. 238., omalovažavanje zastupnika. Dakle, g. Penava, nije nas briga za Domovinski pokret i ne pokazujemo empatiju za Domovinski pokret kao političku organizaciju, ovo je briga za hrvatske građane i borba protiv korupcije i klijentelizma u koju ste se i vi donedavno a od nje ste odustali radi imovinskih interesa i imovinske ideologije. Briga vas za desnu, lijevu ili ne znam koju ideologiju, vaša ideologija je imovinska. povredu Poslovnika. **Marković, Ivana (SDP)** 238., kazali ste u svojoj raspravi tko vam je bio neprihvatljiv, a sada pokušavate kazati da vam je zapravo HDZ uvijek bio prihvatljiv, to sve govori o vama i vašoj stranci budući da vam je sada prihvatljiv neko protiv koga ste podnijeli kaznenu prijavu, pa evo da li ste povukli kaznenu prijavu protiv vašeg koalicijskog partnera? Dobro, niti to nije povreda Poslovnika, pa i vi dobijate opomenu. Kolega Peternel odustaje. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa govoriti poštovani zastupnik Dario Zurovec, izvolite. Cijenjen kolegice i kolege, moram priznati da mi je jako drago što mnoge od vas vidim ponovno, a drago mi je i da vidim neka nova lica, a i neka, mogu reći isto tako, mlada lica koja su možda bila u nekom drugom sazivu. Nadam se da će rasprave biti konstruktivne i da ćemo dati dobre prijedloge. Naime, u svakoj većoj i ozbiljnijoj kompaniji kada se bira nova uprava ili novi direktor, on ima jedan termin 3 plus 6, tri mjeseca praktički vas je presložio upravu i dio menadžmenta onako kako on smatra da treba i 6 mjeseci da napravi određene promjene. Mi govorimo praktički o razdoblju od 9 mjeseci kada se može vidjeti da li se nešto pomaknulo prema naprijed ili je otišlo prema nazad. Drugim riječima, vidjet ćemo i nakon 9 mjeseci da li će i buduće Ministarstvo demografije izroditi neka dobra rješenja. Treba na koncu reći da, naravno da uvijek koalicija i vladajući imaju pravo prekrojiti Vladu na način koji žele i to je jednostavno jedan demokratski proces. Ono što se nadam i ono što prvenstveno kao čovjek i kao otac apeliram na sve vas da to uvijek bude usmjereno za boljitak Hrvatske, a nikad ne na osobne apetite jer na koncu konca, pa i za 4.g. i za 8 i i ako gledamo na 20, pogotovo kad se gledaju nekakve stvari poput čak i energetike, tada ćemo vidjeti prave posljedice. Naime, ono što i dalje zaostajemo kao zemlja i ono di smo dalje sporije, isto tako je i ta administracija. Imate analizu od prije nekoliko dana di će slovenski BDP do 2029.g. dostići jednu Francusku, dostići će čak i možda i prestić jednu Italiju, a mi ćemo i dalje biti debelo iza toga. Volio bih da sve te politike, barem u naredne 4.g., barem imaju startnu poziciju bolju i da se naravno promijene. Kad mi gledamo demografiju, dobro su apelirale određene kolegice, ovdje tu koje su prije mene pričale. To vam ujedinjuje sve, od infrastrukture, bez obzira govorimo mi o zelenoj ili onoj klasičnoj infrastrukturi. Znači isto tako vam objedinjuje i vrtiće i izgradnju vrtića, pa čak evo i smanjenje PDV-a ako ćemo već gledati oko gradnje, znači ne možemo tu gledati na način aha dat ćemo nekakva sredstva, pod navodnicima ćemo ih dat iz EU, vi na razini općine ili grada raspišete određeni natječaj i opet na koncu se plaća PDV i veći dio toga se vraća u državnu blagajnu. Imamo financije koje su 80% koncentrirane u središnju državu, to je isto dio koji bi se trebao reformirati i koji bi se trebao promijeniti. Ja se nadam da ćemo ići i u tom smjeru. Što se tiče dalje demografije, ako će se politike koje se tiču demografije ticati toga da ćemo sada dijeliti novce mladima i evo mogu čak i slobodno reći fertilnima, mislim da nećemo postići puno jer ljudi nisu otišli u strane države i ne, nemaju obitelji u stranim državama zbog toga što je samo malo bolji standard. Da, to je razlog, al je stvar i povjerenja u sustav, stvar je do tog jednog cjelokupnog niza usluga koje nudi javna uprava i stvara do jedne kvalitete života koju mi još uvijek nismo napravili na pravi način. Pogledajmo si željeznice, željeznice su nam u tako lošem stanju i toliko su loše da praktički kad gledamo kaubojske filmove i dalje bi kauboji ih mogli opljačkat određene vlakove kada voze putnike i slično, znači to je prvenstveno katastrofa. Kada gledamo uopće bilo koju pravu reformu, malo smo toga proveli. Bilo je određenih stihijskih pokušaja, ali ništa konkretnije. Što se tiče dalje Ministarstva gospodarstva koje smo imali u prošlom sazivu, 80% posla Ministarstva gospodarstva se svodi na energetiku. Energetika nam je bivše, jedna, ne bivša nego samo i buduće područje s kojim se trebamo ozbiljnije pozabaviti. Imamo mnogo potencijala u RH. Hrvatska ima dva puta više sunčanih sati nego jedna Austrija, a otprilike dva puta se manje proizvodi solarne energije baš u samoj Hrvatskoj. Nešto se je promijenilo pozitivno, ali i dalje nedovoljno. Nadam se samo da će tu biti također promjene koje će nam svima omogućiti da imamo na koncu jeftinije režije. I na koncu konca sve ovo što vam govorim je samo mali segment u tome da se popravi demografija u Hrvatskoj. Ako ćemo imati jeftinije život, ako ćemo imati bolju infrastrukturu, ako ćemo imati bržu administraciju, a ne da nam sa digitalizacijom na svaku osobu koja god radi informatizaciju u javnom sustavu dođe dva nova zaposlena, mi nećemo napraviti potrebne promjene. Tako da evo želim svima još jedanput čestitati, želim vam puno sreće u budućem radu i nadam se evo i radujem konstruktivnoj raspravi sa svima vama, hvala vam. Hvala lijepa, sada idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Evo ja bi još samo jednom i pojedinačno htio kazati da jesu nakon izbora ili prije izbora sam znao da će to ovako biti jer da je bilo drugačije, žao mi je što je kolega Penava otišao jer me je prozvao bio u svom govoru, a on je tražio interpelaciju tj. da se razriješi Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem. Tu su bile rasprave do pola noći, tako da ovdje govorimo više o stvarima koje su bile očekivane za mene jer je slično evo kolega Kukavica je sad bio pa izašao. On zna u Splitskoj-dalmatinskoj županiji da su u koaliciji sa HDZ-om. ne razumije./ se smije, a s njim ratuje po cile dane. Tako evo kolega i Bugarin i najavljeni budući ministar po cile dane svađe dole, evo narod zna. To ne možeš više iščitat, jedan protiv drugoga drve, ovaj došao zbog Plenkovića, glasa Istanbulsku, ovaj dobar s Plenkovićem to je tako jel, možete pročitat vidit ćete i na kraju oni zajedno za Plenkovića. U ime Isusovo, reka bi stari svit, rekli bi stari ljudi jel. I to je i to je tako međutim ja sam zna da će to tako bit. A kad govorimo o ustrojstvu, naravno da da je vrlo bitno, demografija naravno da nam je vrlo bitan promet, prometna infrastruktura, projekti koji leže, koji su ciljano, poglavito Dalmatinska zagora, cetinski kraj i koji se drže u zapreci. To je problem, to triba otvorit. Ja sam ponosan recimo što je jedini aerodrom u Zagori ima u Sinju koji funkcionira i najstariji aerodrom na tom, to je Splitski aerodrom. I naravno da nam je cilj da on zaživi, svima. Nije pitanje tko je na vlasti u Sinju, da li je Domovinski pokret, da li je Most, da li je, to uopće nije bitno. Tu ljudi žive. Međutim ako niste u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a očito će bit tako i narednom periodu. Ako niste uz vlast HDZ i ove bez obzira na volju naroda, e braco i projekt kad imaš on ne valja. Imate projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu, ona ne valja. Pa ne rade se vrtići za me, radi u, u, u tom selu, u jednom selu Glavica ima vrtić građevinsku dozvolu pa su bili odbili sredstva iz EU financiranja. Zašto su odbili? Zato što sam ja gradonačelnik. Pa stani pa tamo žive ljudi koji su u SDP-u, imaju svoju dicu, koji su u HDZ-u, Domovinskom pokretu. Bitno je ta poruka je najbitnija. I meni ovo nije bilo neočekivano. Ja poznam kolegu Josića još iz dana prikupljanja potpisa protiv ćirilice, znam sve ovdje svima znam. Međutim ja nisam razočaran evo, ne razočaran, ja sam zna da će on koalirat na ovaj način, da je to dogovoreno prije. Evo kolega Deur zna koje je rasprave vodio sa našim Ćipom. To je bilo aime, nisi moga slušat, pas s maslom ne bi pojio. Al sve šutnja, sve nešto pensaju možemo, ne možemo ti si reka ovome, ti si reka onome. Pa ja imam svoj svjetonazor i svoje stavove i stojim iza toga i sve što sam reka, reka sam s HDZ-om neću. Evo i ne plačem za ničim. Nit sam u Sinju s njima. I znam da im je to problem, znam da im je to problem evo kolega Ivan Bugarin more to, to je problem ogroman al dobro došlo njemu, malo je on vidljiviji. Jer često zna štogod napisat jedino zbog njega je dobro inače. Koliko se drži do tih krajeva. Evo npr. grad Sinj ima 30 tisuća stanovnika i vladajuća opcija nema zastupnika 25 tisuća. Da se ja nisam kandidira da nisam izabran, Sinj bi ostao bez zastupnika. Evo, zašto je, takva je ta unutar stranačka borba. Jel kužite, al stvarno evo tu mi je žao što nije kolega Šipić. Mislim to su moji poznanici iz Trilja i kolega Bugarin to pas s maslom ne bi pojio šta protiv jedan drugog rigaju. Ovaj protiv Plenkovića, ovaj za e na kraju im je /Govornik se na to bez grižnje savjesti. E to je, to sam htio kazati bez uvreda, bez ičega naravno da želim sve najbolje svima sve najbolje. Ali međutim je činjenica da u ovome trenutku ste osobno evo Ćipe je tu bio, on je snimio zadnji svoj video, nećemo s HDZ-om, nećemo s SDP-om. Te velike dve stranke iste partije, asocira na komunističku partiju. U ime Isusovo potpis za Andreja Plenkovića. A ovdje je cilu noć drvio da Andrej Plenković lopov, ovo ono, nabraja je ajme. Nisam ni ja bio finiji ali ipak nisam reka da je on, da je Plenković čovik koji slavi pad Vukovara. To stvarno mislim ne znam tko u Hrvatskoj osim /Govornik se ne razumije./ skupina manjih ljudi slavi pad Vukovara. Kad ono odjedanput potpisi.

da je to uvjet, ultima, dođe kandidat za premijera sad tehnički premijer odmahne rukom. Nema ništa iz toga i to je to. To sam htio reć al u svakom slučaju najbitniji je napredak Hrvatske, boljitak Hrvatske, mi smo prolazni, nije nam ova stolica ćaćina, nadam se da ovaj sabor neće bit kao u prošlom mandatu čim se digneš dobiješ tri opomene, moraš ić kući. za tri dana, to se nadam. Da li ćemo biti različiti, vjerojatno oćemo i to je dobro i triba pustiti slobodu govora jer sabor je centar odlučivanja triba bit. Meni je žao šta je kolega Penava shvatio da sam nešto njemu osobno, dapače. Ništa osobno, ništa. Samo sam govorio činjenice da su oni rekli da Plenković slavi pad Vukovara. Ja to nisam nikad rekao ali ne znam mislim, oni su to govorili. Pa ovdje su oni napadali pa nisam ja to govorio. Ja jesam šta sam reka i stojim iza toga jel. U tome je problem vjerodostojnosti međutim naravno birači uvijek glasaju, biraju kako biraju i to je to. Na kraju bi rekao da je ključno pitanje svih pitanja da li su ljudi glasali za promjene. Jesu. Kako jesu? Domovinski pokret žestoko protiv HDZ-a, Most žestoko protiv HDZ-a, SDP žestoko protiv HDZ-a, svi koji su ušli u sabor, Suverenisti, svi, svi, svi žestoko.

vi kolege ste iz Domovinskog pokreta na svog neljubljenog, evo ovdje je kolega Zekanović pa se sićam govorili ste nikad mi nećemo biti sa Zekanovićem, ovde su vikali evo, vikali al lukali mi smo ga slušali. Evo, kolega Deur je nasmijo on se sića toga. Eto, toliko to je bitno. Naravno da svima želim nama, a poglavito narodu, mi smo najmanje bitni da je bolje i o tome ćemo naravno raspravljati kroz iduće zakone i sve što bude ovdje. Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Miletića. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Bulj, dakle Ursulu von der Leyen sada pokušavaju spasiti europski istražitelji od belgijskog suca koji je započeo istragu protiv nje radi 35 milijardi eura direktne nagodbe bez javne nabave, sms porukama s Pfizerom, velika korupcija u vrhu EU. Kolega Bartulica koji je organizirao okrugli stol, prvi onaj, ja sam mu došao i podržao sam ga uvijek za sve one dobre projekte Domovinskog pokreta koje su radili. Mi smo kao MOST zatražili istražno povjerenstvo. Kolega Bartulica je rekao da je to uvjet bez kojeg neće dati potporu predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću budućem što se dogodilo. Mislite li vi da će evo Domovinski pokret uspjet u tome, snažno su vrlo jasno, tu je doktor Biloglad, ja ih poznajem osobno i govorit ću o tome u svojoj raspravi danas, idućih dana, hoće li uspjeti u tome ili su nekako utišali se umirili? **Reiner, Željko Ja osobno dajem i potporu i odmah potpis kolegi Bartulici i Domovinskom pokretu za povjerenstvo za istražno povjerenstvo odmah isti čas, obe ruke, noge sve dižem. Oče li to treba odgovoriti kolega Bartulica, trenutno je na mobitelu, ali vjerojatno kako čujem, dobio je signale ove šta je govorio da se siti, vjerojatno oče. Ja mu dajem apsolutnu potporu. Kolega Bartulica imate potpise koliko ih god triba, Prema tome opće neupitno, međutim zbog čega je to stalo to triba jer ima napismeno gdje je nestao čovjek jel. Možda da gukne ili da reće nešto rič dvi, mi kažemo u Dalmaciji gukne, gukni golube na grani, međutim šutnja, potpisi su otišli onome kako su ga oni zvali Andreju Plenkoviću instabulsku, oni su ga tako nazivali jer oni su protiv Istanbulske konvencije, međutim muk, šutnja.

hoće li se išta promijeniti ovom koalicijom HDZ-a, domovinaca, nekoliko manjinaca i pojedinaca preletača ili će sve ostati isto. Naime, hoće li se smijeniti glavni državni odvjetnik? Kolege iz Domovinskog pokreta su ga tu napadale, mi smo ga kritizirali, pa mogli smo, pola nas je moglo biti još u vlasti. Pa ja bi u zemlju propao kad bi morao nakon pola godine podić ruku za onog čovjeka kojeg sam ovdje javno kritizirao, koji je postavljen da bi zaštitio korupciju HDZ-a i njihovih najbližih suradnika. Znači politika je ono što je, da ne spominjem sad ovdje javno jel nismo u kasnom terminu, ali ipak treba zadržati obraz koliko toliko jer po tome ćete biti na kraju zapamćeni, a ovo će jako brzo proletiti ove četiri godine, ako toliko i bude. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Ma evo ja mislim to je sve što ste rekli, šta ste govorili kad mi sad to izanaliziramo, međutim dignuta je kaznena prijava od tih ljudi iz Domovinskog pokreta, tu naših kolega protiv Andreja Plenkovića. Kaznena prijava. I to je još slikovitije. I sad su nakon kaznene prijave došli i potpisali ga za premijera. Evo moj kolega dole iz Cetinske krajine rekao da je izašao zbog Istanbulske konvencije, a sad je potpisao za premijera istu tu osobu koja je uvela Istanbulsku konvenciju. Ministarstvo kulture di je Hasanbegović ostaje isti, evo postavljam pitanje, gdje je perjanica za kulturu Hasanbegović, i bezbroj tih pitanja u biti ostaje sve isto i vidjet ćemo šta će se događat, ali evo svima želim sve najbolje. Naravno još jednom ponavljam, napredak Hrvatske je najbitniji poglavito ovih napuštenih područja i na tome tribamo raditi, a vjerodostojno je dignut kaznenu prijavu prije dva miseca protiv nekoga i sad mu potpisat za premijera govori sve, tilo ga u zatvor, sad za premijera. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Hrvoja Zekanovića, no prije nego što

Tako da ili pola 7 kako god hoćete, 6 i po, možemo na radne načine i dijalekte to reći samo da ovaj znate unaprijed si rasporediti vrijeme i planirati vrijeme.

evo kolegica se slaže, evo pa malo potpredsjedniče ako se može naložiti službama da, evo meni su uši su mi skroz hladne. Dakle, idemo redom ako ćemo govoriti o temi, a tema je zakon, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave čuli smo nekoliko konkretnih prim… ovaj primjedbi. Jedna od njih je bila od predsjednika Socijaldemokratske partije Peđe Grbina koji je govorio e to se radi još jedno ministarstvo, novo uhljebljavanje, nova administracija, međutim malo kasnije slušam kolegicu Mrak Taritaš koja je izbrana na istoj listi skupa s njim, pa ona kaže pa ništa se mijenja, pa ja sam sjedila u jednom ministarstvu samo mi se promijenilo ime ministarstva, ali je bio isti ured, pa bi volio da se malo kolege iz oporbe pogotovo ovi koji su izabrani na istoj listi usaglase jel to novo uhljebljavanje, stvaraju se novi uredi, novo ministarstvo kompletno ili se tek ured koji već postoji, ured znači za demografiju danas pretvara u ministarstvo. Dakle, draga hrvatska javnosti nema tisuća novootvorenih radnih mjesta, nema, imamo samo dakle pomicanje ureda na višu instancu odnosno pretvaranje u ministarstvu i to je jako bitno. E sad ajmo dalje, Miro Bulj to više nije bilo vezano uz temu, al on kaže ja sam reka neću i nisam, a reka je neću i Božo Petrov 2015., pa čak je otišao kod javnog bilježnika i to ovjerio. Al to nije nevjerodostojno, to je vjerodostojno kad Bulj ili Božo Petrov nešto kažu, a drugačije naprave e to nije problem, a drugima se to gleda povećalom. Dakle, Miro Bulj je reka neču, al je zaboravio da je reka neću i HDZ-u pa je dva puta i podržao HDZ, vjerodostojni Miro Bulj i Božo Petrov i ostalo društvance iz Mosta. Ali moram reći ovu stvar, kaže nevjerodostojnost je ovdje se nabrajaju ko s kim koalira, pa su se nabrajale koalicije DP-a i HDZ-a ovdje, ondje pa kako se tamo negdje napadaju, ali za razliku od DP-a i HDZ-a koji koaliraju na mnogo mjesta kao i moja Hrvatska demokršćanska stranka, Miro Bulj je dostojan u svojoj koaliciji sa SDP-om gdjegod uhvati i u Splitsko-dalmatinskoj županiji u oporbi i u vlasti u Gradu Sinju i u vlasti u Gradu Splitu, u vlasti u Šibensko-kninskoj županiji itd., itd., dakle to je vjerodostojno i to je u redu i samo naprijed da ljudi znaju. Međutim, ovdje tema nije ova vladajuća većina za koju je rekla kolegica Orešković zbog načina na koji je sklopljena većina, onda je čak poslije nazvala nepoštenog načina. Pa ljudi, ajmo one se vratit na tvorničke postavke, budu izbori, stranka koja ima najviše nađe nekog partnera ili partnere i sklapa većinu, većinu, znači … šta je ovo u čemu je problem? Di je to problem kolegici Orešković osim onog dijela što je priznam ideološki je ideologija problem, ako je njoj to ideologija problem onda znači da je ova vladajuća većina na pravom putu i to je dobro i zapravo i tu dajem lajk kolegici Orešković. E sada konkretno govorio je kolega Bosanac o zelenoj tranziciji, imao je jedan epski govor ovdje, prevazišao je sam sebe što bi rekli braća, ali dakle, zelena tranzicija, ako je zelena tranzicija obrastanje Zagreba u zelenu travu onda vi ste jako sposobni za to, ako je zelena tranzicija nešto drugo onda nemate pravo govoriti o tome jer o tome ne znate ništa. I sada govorimo o novom ministarstvu o Ministarstvu demografije i govori se o financijama, dakle nažalost još uvije se nije na svijetu stvorio neki model, neki način na koji se mogu ovi loši demografski trendovi koji su karakteristični za čitav svijet, ne samo više za zapadnu civilizaciju preokrenut. Negativni demografski trendovi su karakteristični od nedavno i u Indiji, u Kini odavno, u SAD-u, čitava Zapadna Europa već cijeli Bliski Istok, većina zemalja Bliskog Istoka. Dakle, tek rijetke zemlje uglavnom se radi o afričkim zemljama imaju drugačije demografske trendove, radi se o promjeni mentaliteta, radi se o promjeni filozofije života, radi se zapravo o promjeni svjetonazora. Ako je ono što će kolege iz DP-a unijeti u ovu priču malo svjetonazora, pa ćemo onda pokušati malo obiteljske vrijednosti koje su suprotne vrijednostima kolega sa ljevice, znači one woke ideologije promovirati e onda smo na dobrom putu. I upravo je to ono što se kroz Ministarstvo demografije treba njegovati, stimulirati pa nas možda malo bude više. I nemojte samo govoriti o iseljavanju i migracijama kao takvima, nama je najveći problem što je hrvatski čovjek odustao od rađanja, a nikad standard nije bio bolji. A ponovit ću vam, to nije stvar financija nego je stvar mentaliteta, filozofije života i ako hoćete svjetonazora. I na kraju

rekao HDZ-a, jesam i DP-a, al to nije tema, mi upravljamo Hrvatskom, vi ćete dragi moji oporbenjaci zapravo biti uskoro tema i trebate bit tema. Tema svih tema je kako će uskoro na glavačke visiti sa nekog stabla figurativno Peđa Grbin kad ga vi smaknete politički, dakle on je trenutno politički zombi, živi mrtvac, čovjek koji je izgubio izbore i koji će kroz koji tjedan, a vi to znate već se neki konkurenti, više ga zapravo niko i ne brani. Evo malo izazivam vas ko će braniti Peđu Grbina? Ajmo, neće ga niko braniti. Pa naravno ko će živog mrtvaca, zombija jedino možeš ono znate kao one filmove treba ga pogoditi u srce sa onim kolcom i metkom u čelo. Dakle, e evo jedan, da, da, dakle to se zove hrabrost. Dakle, tema svih tema je raspad u SDP-u, obračun u SDP-u i gdje će Peđa Grbin raditi uskoro. Tema je i to što je 20% zastupnika Mosta napustilo Most, to je tema, a nije tema neka najnormalnija koalicija koja će sutra upravljati državom. Dakle, ja pozivam ovim putem hrvatsku javnost da malo obrati pažnju na kaos koji se događa u Mostu, na bratoubilački rat, na ono što će se upravo sada u ovim trenucima događati i nakon mog govora u klubu SDP-a i drago mi je da smo dobili evo sjajne govornike u HS-u kao što je kolega Bosanac, evo to je dobro za Hrvatsku, dobro za hrvatski parlamentarizam. Samo naprijed Možemovci dakle pokazat ćete svima koliko vrijedite ovdje u HS-u. lijepa. Dvije replike, g. Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Dugo vas nisam vidio kolega Zekanović, niste mi uopće falili tako da jedan od razloga zašto sam dvoumio se da li se vratiti u HS jeste upravo vi jer vaše rasprave su uvijek potpuno promašene i idu ad hominem vrijeđati ljude bez s čime zapravo ovaj Sabor samo pada i tone sve dublje i dublje. Tako da ste tako i nastavili. I na žalost ako tako nastavite ocjena ovog Sabora i dalje će biti mršava dvojka. Ne brinite vi o SDP-u, ne brinite o Peđi Grbinu. SDP je jaka stranka, najjača oporbena stranka u ovom Saboru, a to će pokazati i na europskim izborima gdje će ostvariti sjajan rezultat. Hvala lijepa. Hrvoje Zekanović, povreda Poslovnika. Ja nisam vidio povredu Poslovnika ali vam dajem riječ. Ne? Repliku? Dobro. Onda ne, čekajte, čekajte, čekajte. Šta replika na repliku? A odgovor na repliku, izvolite. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, kolega Jovanoviću vama je problem kad se spominje vaš predsjednik na odlasku vaše stranke, a vi svi oporbenjaci svakodnevno imaju pravo spominjati tisuću puta predsjednika Vlade. Zašto imate dvostruke kriterije? Vi imate pravo govoriti pravo o nama, mi imamo pravo govoriti o vama i o vašem predsjedniku i to je to. Ali mene samo zanima jedna stvar, evo hoćete li vi braniti Peđu Grbina na odlasku ili ćete mu i vi mahati onako sa maramicom kada bude napuštao vodeću poziciju u vašoj stranci. Evo Sanju Radolović stavit za predsjednicu, ima moju punu podršku ako to njoj išta znači. Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Molim, molim, molim. Budući da ni sad nisam vidio povredu Poslovnika ja vam dajem riječ jer moram, ali unaprijed vam kažem da ja nisam vidio povredu Poslovnika. Izvolite. Ma povrijeđen je članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika gdje kolega Zekanović nastavlja pričati gluposti i ja ga molim da to ne čini, jer time srozava ugled Hrvatskog sabora. **Radin, Furio zbog zlouporabe tog članka koji ste naveli a sad idemo dalje. Gospodin Ante Deur, replika. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani gospodine Zekanoviću slušajući kolegu Bulja i vi ste se osvrnuli. Da li je stvarno 2 puta HDZ tjerao Most od sebe ili je Most prilazio HDZ-u i da li bi treći put došao u obitelj ove koalicije? O tome ste nešto rekli i kolika je, da li je ovo ljubomora izlazi neka politička vijest od kolega iz Mosta pošto su glavne uzdanice Mosta izišle obitelji Selak-Raspudić i sigurno možda

Poštovani kolega Deur, pa vjerojatno da ih je netko zvao Mostovce došli bi oni i treći put u koaliciju to je definitivno. Ja ovdje se moram ispričati kolegici Radolović. Evo povlačim, bili biste najgora moguća predsjednica SDP-a ako vam tako povećavam šanse. Ali evo moram se osvrnuti na kolegu Jovanovića. Ja moram tu, evo kolega Deur interesantno je ja stvarno ne znam kolega odakle vama takva jedna

Ha? Di je to? Dakle, ja mogu biti bezobrazan i govoriti o vama isto kao što ste rekli za mene malo prije, ali neću. Ali reći ću vam i ovo. Ako sada povredom Poslovnika budete bezobrazni prema meni otići sklopljenih ušiju iz sabornice. tu Poslovnik ne govori o tome što je točno, što nije točno itd. Unaprijed vam kažem da meni, bit će mi žao ako ću vam morati dati opomenu. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Radin. Uvažavam što vam je žao, što mi morate dati opomenu, ali hoćete mi vi objasniti zašto se meni kolega Zekanović obraća kad je replika bila, odgovor na repliku drugom kolegi? Dakle, to je povreda Poslovnika i trebate njega opmenuti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da. Ne, to je uobičajeno. Inače da to nije tako onda bi, bile bi same opomene onima koji daju replike, jer replike su takve ovdje, a u replici možete odgovarati i na taj način. I moram dat vama opomenu na žalost. Žao mi je, sam vam rekao.

239. jer je zastupniku Jovanoviću izreknuta opomena iako nije postupio ni po jednom stavku protivnom članku 238. Dakle, nije replicirao. On je samo rekao da je kolega Zekanović povrijedio Poslovnik jer je odgovarao njemu, a ne osobi kojoj je replicirao. to nije za opomenu. Kolega Jovanović je u pravu i nije trebao dobiti opomenu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala, hvala. Kolega Jovanović nije čak ni naveo ovaj članak i to bi bilo dovoljno za opomenu, a zato opomenu dajem vama sada. Idemo dalje. Gospođa Marija Lugarić. Jako mi je drago da ste opet među nama. **Lugarić, Marija (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. I meni je drago da sam među vama. Veselim se upoznati neke nove kolege i ponovno raspravljati sa nekim starim kolegama. Naravno čestitam svima izabranima posebno onima koji su ovdje izabrani prvi puta. Za razliku od svih ovih rasprava do sada ja bih se vratila na konkretno zakon i na konkretno jednu zakonsku odredbu i želim zapravo raspravljati samo o jednom segmentu ovog zakona, o jednom članku, a to je zapravo seljenje resora mladih iz posebnog državnog ureda i pripajanje resora mladih Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje će se po novom zvati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Ja kolegice i kolege u tome vidim najmanje dva problema. Prvi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je strašno veliko ministarstvo, to znamo svi mi koji smo bili u tom ministarstvu ili smo se bavili tim resorom, nije najjednostavnije upravljati sustavom koji ima nekoliko desetaka tisuća zaposlenih i nekoliko stotina tisuća korisnika od djece u vrtićima do onog obrazovanja odraslih do inovacijskih politika i tehnologijskog razvoja. I sve onog između. Dodavati novi resor u tako veliki resor, a mladi jesu cijeli novi resor, nikako i mladi se nikako ne mogu svesti na obrazovanje čak štoviše mislim da sa strane politike ima više posla s onim mladima koji nisu u sustavu obrazovanja. Dakle dodavati novi resor u tako veliki resor dodatno će otežati ali posebno važno i usporiti i gotovo onemogućiti razvoj bilo kakve suvisle politike za mlade i prema mladima. Drugi razlog možda čak i važniji za ovu raspravu, po svojoj prirodi politika mladih i za mlade je međuresorna i zapravo je horizontalna. Politika mladih i za mlade je osim obrazovanja i socijala i zdravstvo i kultura i stanogradnja i politika rada i politika zapošljavanja i mnoge druge politike. I vi ste to kolege iz HDZ-a koji ste predlagatelji ovog zakona, dobro to napisali. Doduše samo copy paste-ali iz onog bivšeg državnog ureda pa lijepo pišete. Izgradnja cjelovite sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade. Partnerstvo, partnersko uključivanje mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, slobodno vrijeme i kultura mladih, volontiranje i razvoj civilnog društva pa onda promicanje političke participacije mladih. Razvijanje mjera koji rade na sprječavanju socijalnog isključivanja mladih. Dakle mi ćemo u Ministarstvo obrazovanja uz živo Ministarstvo socijalne politike, razvijat politike za socijalno uključivanje mladih i hrpu drugih takvih stvari. Vidite li vi kolegice i kolege besmisao takvog vlastitog prijedloga, kontradikcije u najmanju ruku njemu. Je li vas da iz vladajuće većine, žao mi je što je Zekanović otišao, pitam šta se to promijenilo u četiri godine. Ja sam naime u pripremi za ovu raspravu išla pročitat transkript fonograma o ovoj istoj raspravi, o ovom istom zakonu koji je bio 2020. godine. Tada ste govorili potpuno suprotne argumente, argumentirajući da mladi moraju poseban resor i posebno izdvojen u poseban državni ured. Danas nakon četiri godine potpuno suprotna priča i potpuno suprotna argumentacija. Jel mi može to netko od vas iz HDZ-a objasnit? Evo ja bih voljela da mi netko od vas objasni zašto ste govorili prije 4 godine jedno, danas potpuno suprotno i potpuno drugačije. Kolega Zekanović, otišao je, on je tad bio manjina. Šta je on o vama iz HDZ-a tada govorio i o trgovačkoj koaliciji HDZ-a, mislim bolje da mu ne čitam i ne citiram. No vi kolege iz HDZ-a i većine imate pravo slagati organizacijski ustroj kakav želite. Međutim, bilo bi bolje da je taj ustroj svrhovit, da rezultira suvislijim, obuhvatnijim i konkretnijim politikama. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege sektor mladih nije za loptanje. Loptate se s njim neprekidno. Od Ive Sanadera i Jadranke Kosor kada su mladi bili odjel, a jedno vrijeme čak i pododjel u Ministarstvu branitelja pa evo do sada kada predlažete mlade utopiti u veliki resor obrazovanja, znanosti i tehnologije. Mladi traže jasne, horizontalne, multisektorske politike. Traže partnerstvo s vlastima, traže da se s njima razgovara, traže da ih se čuje. I ne mogu odoljet. Vlada je donijela jučer il danas odluku da da Baby Lasagni 50 hiljada eura nagrade jer je kao zahvalnost i doprinos promidžbi Hrvatske. Bilo bi puno bolje da su poslušali o čemu pjeva. On kaže u ime mladih ono I'am ready to leave, ćao mama ćao i there is no going back i anxiety attacks. Mladi hoće budućnost i viziju ovdje u Hrvatskoj, a ne da se država s njima lopta. Loptate se neprekidno. Zbog toga, zbog svega ostaloga što su rekle ovdje kolege iz oporbe, što je rekao kolega Grbin u ime kluba SDP-a, ja neću moći podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Nema replika. Ja sam se nadao da barem, da barem Baby Lasagna neće doći na dnevni red ali, jer mi ga volimo isto jel da gospodin Baus. Gospođa Dalija Orešković izvolite, pojedinačna rasprava. Cijela ova moja rasprava će na neki način biti replika kolegici Lugarić koja je sjajno objasnila što bi pojedina ministarstva trebala raditi ono što će se raditi. Evo to je pitanje na koje vladajući kada su slagali ovakav zakon nisu niti mislili jer nije u tome suština. Ne radi se što će se raditi nego tko će to raditi. Cijelo ovo pretumbavanje ministarstava i nije ovo prvi put, je posljedica potrebe da se zbrinu pojedini ministri iz koalicijske kvote. Samo to i ništa više i to je tragedija ove države jer se. Jer se institucije ne slažu s obzirom na svrhu koju bi trebale obavljati niti se dogovara neki program pa da se ima nekakav cilj pa da se u skladu s tim ciljem formira jedino ministarstvo po svojim kapacitetima i po sadržaju već se raspravlja isključivo o tome tko će dobiti dio kolača odnosno dio plijena. Ono što HDZ provodi je sustavno već 30 godina je tretiranje države kao da je ratni plijen, doslovno ratni plijen koji se onda trga. Tako se trgaju pojedina ministarstva i tako se dodjeljuje stolice polukompetentnim ministrima. Ovu polukompetentno možda je i kompliment. Kada govorimo o tri ključna resora koja će se dodijeliti Domovinskom pokretu, vidi se da smo stvarno negdje možda pogriješili u koracima. Negdje nakon izbora bio je poziv i smatram da je taj poziv bio proizvod odgovornosti prema svim građanima koji su na izborima tražili promjene da se formira jedna parlamentarna većina koja će provesti tri, četiri ključna koraka. Jedan od njih je bio odrobljavanje pravosuđa, smjena Ivana Turudića. Jedan od koraka ticao se medijskih sloboda i ukidanje lex AP-a. Treći korak je bio po mogućnosti promjena izbornog zakona, da na slijedeće izbore možemo ići po pravednijim pravilima. Ta tri minimalna koraka. Nije se govorilo o ideologiji, nije se govorilo da nam je prihvatljivo nešto što nam je danas neprihvatljivo kao što to žele izvrgnuti i krivo plasirati neki saborski saborski zastupnici. Nego smo tražili da se napokon počne voditi briga o prioritetima i da se riješe tri ključne stvari. A ono što se dogodilo sada u koaliciji i gdje kažem da smo prešli onaj rubikon koji stvarno znači zvono za uzbunu svim našim građanima je to što smo za razliku od prethodna dva mandata HDZ-a sada ušli u jedno još opasnije i gore razdoblje. Naime, 8.g. gledali smo kako se urušavaju antikorupcijske institucije i sustav pravosuđa i kako se zaposjedaju institucije s ciljem grabljenja javnih sredstava u privatne džepove. I sada imamo novi Zakon o preustroju državne uprave, a znamo da će se jedno ministarstvo i to ključno ministarstvo za opstanak i razvoj ove države, to je Ministarstvo gospodarstva, dati u ruke koalicijskog partnera i prema onome što pišu mediji ministar će biti čovjek koji je poslovno i interesno povezan sa jednom od ključnih osoba Domovinskog pokreta na način da je kao odvjetnik bio zadužen, imao je upravljačka prava nad dvije tvrtke g. Radića i takvoj osobi daje se resor Ministarstva gospodarstva u ruke. To ne da je sukob interesa kojeg naravno nitko neće utvrditi jer povjerenstvo nema takve ovlasti zahvaljujući lijepim izmjenama i antikorupcijskoj strategiji ove Vlade Andreja Plenkovića, nego ćemo jednostavno imati situaciju da čovjek koji će očito nakon funkcije u Ministarstvu gospodarstva ponovno bavit se tvrtkama svog stranačkog kolege i poslovnog partnera, a možda će odlučivati i o dodjeli nekih energetskih koncesija, dakle poljoprivreda, plin, energenti, imovinski interesi i resursi, e to je ono što smo predali u ruke jednom interesnom klanu koji se vrlo lijepo nadovezao i svezao s HDZ-om, a institucije koje bi se trebale baviti istraživanjem tih okolnosti i progonom različitih kaznenih djela, što onih bivših, što očito onih koje ćemo uskoro imati prilike uživo iz prvog reda gledati, nigdje ništa, kao da smo u državi ugasili svjetlo i rekli laku noć, a navodno kažem, neki bi se bavili demografijom. Demografije, dragi kolege i kolegice ovdje više nema.

bio sam u dilemi da li govoriti danas ili sutra vezano, ako bude sjednice naravno u programu Vlade, ali evo ipak čitajući ovaj prijedlog Ustrojstvo državne uprave odlučio sam reći nekoliko rečenica. Naime, očekivao sam jedan moderniji prijedlog nakon što je mandatar Plenković već toliki niz godina premijer, očekivao sam da ćemo dobiti jednu modernu Vladu, moderan kabinet, međutim ništa od toga. Imamo jedan zastarjeli model upravljanja koji je skrojen ne zbog borbe za interese građana Hrvatske nego zadovoljavanja jednog koalicijskog ugovora i kako je rekao g. Plenković, iz inata će on složiti ovakvu Vladu. Vlada bi trebala se slagati tako da ministarstva odrađuju posao koji će osigurati da građani Hrvatske žive bolje, a ne da se slaže na način kako zadovoljiti apetite pojedinih ministara dovesti ministre koji zapravo nemaju nikakve veze sa resorima koje će voditi. Eto to je potpuno kriva politika. Ako je ovaj zakon nekakav okvir, u tom okviru bi trebala biti nekakva slika, slika života u Hrvatskoj. Tu sliku bi trebali slikati dakle ti budući ministri od kojih mnogi uopće nemaju nikakvog iskustva u resorima koje će voditi, to nije dobar početak. Drugo, kada sam se već javio rekao bih nekoliko rečenica oko Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kako će se sada Dakle nije to ništa neobično, ako pogledamo Europsku komisiju, tamo postoji Uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu, dakle nije to nespojivo. Međutim, Europska komisija ima i Agenciju za znanost, istraživanja i inovacije. Prema tome, upitno je koliko zaista će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ispuniti zadatke koje bi zapravo trebalo imati. Obrazovanje, znanost, tehnologija, to su ključna područja i širiti je na ovaj način samo prebacivanjem iz jednog sektora u drugi dodavanjem mladih neće se puno učiniti. Naravno da je, u obrazovanju je vrlo važno obrazovanje mladih, ali obrazovanje, znanost, tehnologija uključuju zapravo puno više, da ne govorim o tome da bi i u ovom dokumentu trebalo daleko puno puno snažnije naglasiti npr. sustav cjeloživotnog obrazovanja koji nije dovoljno naglašen jer u Hrvatskoj je ključan problem da imamo opći nedostatak svijesti o važnosti za održavanje visoke stope radno aktivnog sposobnog stanovništva koji se kontinuirano obrazuje. To bi trebalo navesti i u ovom dokumentu. Osim toga zadatak ovog ministarstva trebalo bi biti stvaranje inkluzivnog pristupačnog fleksibilnog sustava koji podržava učenje tijekom cijelog života i na taj način omogućuje stjecanje vještina i prilagodbu tehnološkom razvoju i ostanak u Hrvatskoj. Ništa od toga mi ne vidimo, a bojim se da nećemo vidjeti ni u programu koji ćemo čitati. Dakle ovo ministarstvo je često lutalo, nekad je to bilo Ministarstvo prosvjete i sporta, uz njega je bilo Ministarstvo znanosti i tehnologije, nakon toga je bilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, pa je onda bilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, evo sad će biti Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih. Ako pogledamo i ovaj dokument koji smo dobili gdje se taksativno navodi što bi to trebalo ministarstvo raditi, vidimo koliko je znanost zanemarena. Visoko obrazovanje, dakle potrebno je i u ovom dokumentu koji govori što će raditi, naglasiti da je zadatak očuvanja, autonomije i poticanja izvrsnosti u znanosti i visokom obrazovanju ključno, bez toga neće biti razvoja hrvatskog gospodarstva. Ono što, ja ne znam da li su kreatori politike obrazovnih svjesni, u Hrvatskoj u visokom obrazovanju ovog trenutka suočavamo se sa posljedicama demografskih promjena na način da gotovo prijeti zatvaranje brojnih sveučilišnih programa jer jednostavno nema studenata uopće se ne naglašava da je zadatak Ministarstva znanosti osigurati suradnju između gospodarstva i akademske zajednice, ali istovremeno i suradnju sa nevladinim sektorom, sa javnim sektorom, sa upravom dakle jedan model pentahelixa koji je u Hrvatskoj potpuno nepoznat. Na kraju u djelokrugu ovog ministarstva apsolutno se opet krivo govori o tehnologiji, ne ističe se da treba poticati transfer znanja i suradnja na istraživačkim i razvojnim projektima jer će nedostatak investicija i istraživanja u razvoju rezultirati smanjenjem konkurentnosti hrvatskog gospodarstva to znači da ćemo biti nekonkurentni na globalnom tržištu, a sve to će što će učiniti, negativno će utjecat na radna mjesta i osigurati će nedolazak kvalitetnih ljudi kod nas nego odlazak naših mladih izvan Hrvatske. Ono što posebno želim naglasiti dakle ako već dodajemo mlade u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, onda to treba učiniti na jedan daleko kvalitetniji način kroz stvaranje pretpostavki da se kroz to ministarstvo onda u suradnji sa Ministarstvom turizma i sporta osigura daleko veća pristupačnost mladima da se bave sportom, da bi živjeli duže, zdravije i kvalitetnije jer smo među najgorima u EU i naravno da se mladima osigura obrazovanje za građansko društvo i demokraciju jer ako ne znate nedavno smo imali anketu da ogromna većina mladih uopće nije znala ko je hrvatski premijer i naravno zdravstvenu pismenost. Svjetska zdravstvena organizacija dala je zadatak svima, a tako i Europska komisija da se radi na podizanju zdravstvene pismenosti, tako da je to nešto ključno ako želimo osigurati da u našem radu u ove četiri godine ta slika koju će raditi ministri uz našu pomoć i nadam se uvažavanje mišljenja saborskih zastupnika bude slika bolje Hrvatske. Hvala lijepa. Niz replika, gospođa Ahmetović. Hvala lijepa. Poštovani kolega Jovanović danas govorimo o budimo iskreni, podjeli fotelja između jedne te iste skupine ljudi dakle, dva pola HDZ-a, a govorimo o HDZ-u i DP-u. E sad meni je zanimljiva izjava g. Jandrokovića jutros kaže mi ćemo nastaviti osnaživati institucije. S druge pak strane Penava je poznat kao onaj koji je kritizirao način na koji HDZ radi pa je čak rekao da se HDZ '21. nakon odluke Vrhovnog suda o Fimi Mediji nije ispričao građanima je li i rekao je da bi to učinio svaki pošten čovjek i lider, Plenković to po njemu nije. Da li mislite da je ovaj inženjering odnosno raspodjela fotelja razlog tome što su eto ipak prošli odnosno prešli taj prag između ta dva pola i stopili se u jedno u jedan veliki HDZ? (SDP)** Kolegice Ahmetović ako se sjećate g. Plenković je prije osam godina izjavio da stranka ne može biti talac jednog čovjeka i izgurao je Tomislava Karamarka i rekao je da će on promijeniti HDZ. Na njegovu veliku žalost, ja sam uvjeren da je to na njegovu žalost, on nije promijenio HDZ nego je HDZ je promijenio njega, a on je HDZ vratio na postavke Tomislava Karamarka. vrijeme./… **Curiš Krok, Anita (SDP)** Hvala. Evo kolega Jovanović samo jedno pitanje za vas, mislim da ste stvarno kompetentna osoba za odgovor na to pitanje, bili ste ministar u resoru obrazovanja, pa i ovo sve što ste do sada pobrojali i ono što smo do sada čuli da mladi osim tog naravno obrazovanja bitna je i naravno i stambena politika jer nam sve više i više mladih ostaje dugi niz godina sa svojim roditeljima. Naravno nitko nije spomenuo mlade u ruralnim područjima, tu su mladi poljoprivrednici, mladi na tržištu rada, mladi koji su izašli iz sustava socijalne skrbi i oni mladi koji su pod nekim mjerama u pravosuđu, ali naravno tu je i poduzetništvo mladih koje nam je bitno, pa da li smatrate da će stvarno sve to biti ostvareno kroz vaše bivše ministarstvo koje ima i naravno niz drugih stvari evo koje je i prije gospođa Lugarić Hvala kolegice na ovoj replici i na pitanju. Nažalost moram odgovorit da sigurno neće. Dakle, poznavajući širinu Ministarstva znanosti i obrazovanja sa ovim dodatkom mladih ništa od ovog što ste vi rekli neće biti riješeno. Politika prema mladima mora biti intersektorska politika ona se rješava kroz čitav niz drugih ministarstava sutra ćemo mi kao klub SDP-a predstaviti u odgovoru na program Vlade kako bismo mi to učinili da imamo mogućnosti. **Radin, Furio Poštovani kolega, evo ja imam pitanje za vas. Na koji način ste vi mislili da ćemo dobiti moderni prijedlog zakona kako ste to kazali kada je u samoj najavi demografske mjere najvažnije politike koju na kraju gura DP, citiram „stimuliranje majčinog odgoja i kućnog posla do polaska u školu najmlađeg djeteta te zalaganje za očuvanje“, isto citiram „prirodnog moralnog zakona“, da li vi mislite da su to politike moderne, jedne moderne države i suvremene države ili je to jasna poruka ženama da ostanu doma? **Radin, Kolegice Marković dakle prijedlog koji smo mogli iščitati, a nadam se da će do sutra se bar malo promijeniti kada shvaćaju koliko je to sve krivo rečeno je problem koji ni na koji način neće riješiti problem demografije nego će još dodatno ugroziti položaj mladih koji neće vidjeti svoju sudbinu u Hrvatskoj nego će otići iz Hrvatske. A što reći i to evo nisam uspio vidjeti ni u ovom prijedlogu vezano za Ministarstvo demografije kada smo jučer čuli da će ministar zapravo biti marioneta i da će imati svog sivu eminenciju. A ovoj uredbi zakonu o ustrojstvu ne piše kako će se zvati taj ured sive eminencije koji će upravljati ministrom demografije.

velika je sada buka zato je nadležni ministar Fuchs ponovno srlja, uopće ne poznaje materiju ne znam je li to zato jer nikad nije dijelio učionicu jer je veterinar po struci, ali neću sada razgovarati o tome. Radi se o devetogodišnjem obveznom obrazovanju gdje nadležni ministar je procijenio da je najbolje posljednju vrtićku godinu pripojit je li osmogodišnjem obrazovanju onda imaš devetogodišnje obvezno obrazovanje. Učitelji, struka se digla na noge. Zašto je toliko ministarstvo odcijepljeno od učitelja i zašto se nikad ne ide od baze, od spornice, od onih koji to žive svaki dan, a onda gore prema ministarstvu nego jednostavno samo dolaze neki činovnici, pišu neke programe koji ustvari nemaju uopće ono iskustvo nastave. Koji su po vama još tu problemi i što bi trebalo napraviti da se poboljša cijela priča? Željko (SDP)** Hvala kolega Miletić, pa ja ću vam odgovoriti na način da je Hrvatska imala Strategiju razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije donijetu 2014. bez jednog glasa protiv temeljem kojeg je trebalo riješiti čitav niz pitanja u svim dijelovima i sektorima obrazovanja od predškolskog obrazovanja preko osnovnoškolskog, srednje školskog, visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije i 2025. smo trebali vidjeti što je učinjeno. Ja očekujem da ovaj Hrvatski sabor raspravi tu strategiju, da vidi što je učinjeno, zašto to nije učinjeno, a onda bi dio problema koji ste vi spomenuli sigurno bio riješen jer je u kreiranju kurikularne reforme temeljem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije sudjelovao čitav niz upravo učitelja i nastavnika iz neposredne nastave koji su svojim iskustvom trebali osigurati da hrvatsko školstvo bude daleko bolje nego što je danas, a naravno da treba produžiti osnovno

doveo HDZ na Karamarkove postavke jer Karamarko ga nikad nije uspio dovesti na svoje postavke koje je htio jer nije bilo dovoljno snage. On je uspio sad otići puno dalje nego što je snivao Karamarko zajedno sa zamjenskim pomoćnim ili kako ćemo već nazvati HDZ-om koji se je skrivao dosada u DP-u. Moje pitanje za vas je, svima su puna usta mladih, demografije. Što mogu mladi očekivati kad će imati u Ministarstvu demografije sivu eminenciju koja zbog neke točke pucanja nije ušla u sabor i saznat ćemo razloge, vjerojatno nisu humanistički, a zapravo u Vladu dolazi čovjek koji je opalio šamar Andreju Plenkoviću, napustio HDZ, napustio vladajuću većinu jer zbog Istanbulske konvencije ne može podržavati bezbožnike. Lako za šamar Plenkoviću, kako će se to reflektirati na mlade? Kolega Jakšiću, nažalost ako mladi slušaju našu raspravu i ako su pročitali što piše u tom materijalu vjerujem da već traže gdje, gdje će otići iz Hrvatske, ali evo na nama je u ovoj sabornici, ima nas dosta, da ukazujemo na greške koju, koje proizlaze iz ove trgovačke inat koalicije Andreja Plenkovića i da ako bude bilo bar minimalno volje uvaže neke od naših prijedloga i osiguraju da naredne 4 godine ne budu 4 godine daljnje propasti RH i odlaska mladih iz nje. Hvala lijepa i zaključit ćemo tu raspravu o mladima, nadamo se da će mladi ovaj uvažavati tu našu raspravu. Ja sam ih proučavao cijeli život, sad proučavam stare. Gospodin Piližota, izvolite. **Piližota, Boris Evo čuli smo niz kolega koji su se reflektirali odnosno dali svoj osvrt na ovaj prijedlog zakona. Ja imam isto potrebu da kažem na ovaj dio zakona, veći dio osnivanje novoga Ministarstva demografije i useljavanja. Prvo ono što je meni jako čudno stoji u prijedlogu zakona da su osigurana sredstva u proračunu za 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026. pa ispada da se već za ovaj ustroj novi ovoga znalo od prije. činjenica je da do ovoga nova ustroja ne bi niti došlo da ne postoji dogovor odnosno kao jedini uvjet da se formira prvo sabor odnosno vladajuća većina u saboru, a kao drugo i nova vlada. Tome u prilog govori da je problem demografije problem koji Hrvatsku kroz sve vlade od kad Hrvatska postoji prati, ali taj problem postaje sve veći, sve jači i sve snažnije se reflektira u društvu. Ja mislim da nitko od nas nije protiv toga i svjesni smo tog problema samo svi imamo svoje načine, načine, prijedloge kako bi taj problem u budućnosti i riješili. No, problem je što je 8 godina evo budući premijer vrlo vjerojatno će ući u treći mandat i što je imao priliku i što je već postojalo Ministarstvo demografije koje se ugasilo odnosno ukinuto je. Pitanje je vrlo vjerojatno jednostavno, nije polučilo željene rezultate koji su se očekivali da će iz toga proizaći. Ono što vidim u novom prijedlogu zakona također s obzirom da je novo ministarstvo, da su pregovori relativno kratko trajali, mi imamo sad situaciju da je jedno novo ministarstvo stavljeno u opis od, ne znam malo više od pola jedne stranice gdje se u uvodu djelokruga djelokruga rada ministarstva prvo navode statistički podaci pa ispada da će novo ministarstvo biti okrenuto statistici koja se i dosada negdje vodila, a onda se navode neke okvirne mjere. I ono što je za mene osobno zabrinjavajuće, a mislim da je to netko od kolega zastupnika već prije spomenuo, a to je da sam čuo negdje da je mislim kolege iz DP-a su isticali da će svim povratnicima u Hrvatsku ukinuti porez na 10 godina. Smatram da je to izuzetno opasno. Ne znam koja je poruka svim ljudima koji žive i rade u Hrvatskoj cijelo vrijeme i s druge strane da li je to možda poruka onima koji žive da trebaju iselit samo trebaju se znat parametri i kriteriji koliko dugo moraju biti vani, pa da se ponovo vrate živjeti u Hrvatsku i da ostvare ta prava. Današnja negativna demografska kretanja su sigurno velik problem, a nadam se da će s novim mjerama i svemu onom što će se poduzet u tom ministarstvu biti puno mudrosti da taj problem u budućnosti ne bude još veći. Iskustva iz drugih zemalja koje su imale isto ili slično ministarstvo govore jedno, da su rezultati odnosno sredstva koja su potrebna izuzetno velika u državnim proračunima, a rezultati mali ili gotovo nikakvi. Evo, hvala vam. Hvala i vama. Replika g. Restović. **Restović, Tonči (SDP)** Kolega Piližota, ispravite me ako griješim, ja sam iz Dalmacije, vi ste Slavonac. Kolko mi je poznato puno mladih, a i uopće iseljavanje je zapravo najviše iz Slavonije i sad imamo priču da smo HDZ-u koji, koji je vodio Vladu i dosada i nešto šta se je zvalo središnji ured sad će bit, se dignit na razinu ministarstva, a tome su onda još pridodali i DP koji je, koji se bar hvali da je najjači u Slavoniji i da ima ovaj svoje uporište u Slavoniji. Pa mislim kako će to onda završit kad smo nekome ko je to jako loše radio sada to digli na višu razinu da vozimo još brže u krivom, u krivom smjeru i onda smo još uz to za vozača doveli nekog ko će to vjerojatno radit još gore, jel?

30.g. pokazuju da samo idemo prema nazad, pogotovo po pitanju iseljavanja ljudi. Možda nam još žive urbani centri u smislu da se dio stanovništva iz ruralnih dijelova doseljava u urbanu, ostalo padamo. da rezultati željeni i kroz ovaj vid i kroz ove ajmo reć prijedlog zakona i ustroja neće ni približno polučit ono što se uistinu očekuje, a mislim da primarna politika treba bit orijentirana na ljude koji trenutno žive i mlade zadržimo i da tu bude usmjerena najveća potpora od stane države odnosno od strane Vlade RH. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Gospodin Marin Miletić ima svoju raspravu, izvolite. Hvala vam lijepa g. Radin i u ovom mandatu potpredsjedniče HS, čestitam vam na tome. Čestitam svim kolegicama, zastupnicama koje ste izabrane u HS, svim kolegama zastupnicima koji su izabrani u HS i budući i budući da sam sportaš, cijeli život 25.g. igram ATV-a ligu, ko Romi u, ko ovaj Totti u Romi nekada je li, tako ja u Kastvu, ovaj meni nije problem čestitat pobjednicima, pa čestitam HDZ-u i DP-u što su formirali vlast. Nije mi problem zato jer kao sportaš sam znao, argumentirat ću, igraš cijelu utakmicu i misliš da si bolji, ti misliš da si bolji, imaš na to pravo i dobiješ tricu, u zadnjoj sekundi izgubiš i poslije ideš kući i plačeš, lud na sebe, kako je moguće da se to dogodilo, dogodilo se. I ovo šta bi bilo kad bi bilo, šta bi bilo jučer, prekjučer, to je za mene osobno gotova priča, ima samo danas, za mene više jučer ne postoji. Kao ne znam, šta bi bilo, jučer sam bio sa svojim momcima iz Rijeke na južnoj tribini Maksimira, šta bi bilo da je Fruk, ne znam koja je bila 60-ta, gredu kad je pogodio, pa da je Dinamo dolazio na našu ruju, a mi da smo imali 1:0, al nije, nego je 0:0 i sad čekamo da vidimo što će bit što se tiče kupa. ako bi htio malo se poslužit s nekim slikama mogao bih reći da nije loše za Most ovo jer imamo sad globaliste na ljevici, imamo globaliste u centru i imamo nas u desnom centru koji smo antiglobalisti, a ne vidim nikog drugoga nego kolegu suverenista prof. Jurčevića i nas Mostovce koji tu predstavljamo tu političku legitimnu opciju pogleda na stvarnost koja nas okružuje. Zašto želim uspjeh vladajućima? Pa zato jer nisam sebičnjak. Jer ja da sam ego manijak onda bi ja molio dragog Boga svaki dan, daj Bog da propadnu, da ne valja, da sve unakaze, a tako bi bilo kome loše, pa mojoj kćeri, jednoj i drugoj, mojim prijateljima, mojim Riječanima, mojim Istrijanima, tako bi bilo mojim prijateljima iz Dalmacije, iz Slavonije, njima bi bilo tako lošije. Dakle, ja prvenstveno kao čovjek, a onda kao narodni zastupnik, kao kršćanin ako hoćete, ja moram željet dobro svakome, svakome, čak i onima koji su neprijatelji, ja bi i njih, to je nekad teško, ali i njima bi trebao željet dobro i ja stvarno želim da vi uspijete, stvarno. Zašto? Zato jer će tako bit dobro mojoj djeci, našem narodu. Kolega Bartulica kojeg ja jako cijenim, njemu je sad jasno da ću mu malo skakat po glavi je li, ali jako ga cijenim i kolega Bartulica zna kad je organizirao Okrugli stol, a bilo je ovdje napada ad hominem, znate koje razine. Ja sam čak kako ono imam određene je li stavke, pa sam u foldere stavljao šta mi je ko govorio tijekom plandemije, kako su me vrijeđali, koje riječi su kolege ovdje govorile u HS i onda sam sve to pripremao jer sam imao filing kako će to završit i rekao sam u kampanji ćeš im sve vaditi i pitat ih, pa dobro je te sad malo sram, jel se bar malo sramiš, bar malo i onda sam rekao ma neću, neću na tu razinu i trudit ću se i u ovom mandatu koji je sada drugi gdje su me poslali moji Riječani, Istrijani i ljudi Kvarnera malo drugačiji bit u narativu, malo drugačiji. Nadam se da me neće prehitit, ali ću nada bit konstru…, nadam se da ću uspjet bit konstruktivan, da ćemo nudit viziju mi Mostovci kako mi mislimo da bi Hrvatska mogla bit uređena i da ćemo dat sve od sebe u tome, a to je naš posao, a onda drugo je na narodu, dođu izbori i onda narod u svojoj slobodi bira što hoće ili ne bira, pa opet i tako bira. Ali kolega Bartulica kad je organizirao Okrugli stol, ne znam sad, neću lagati, niko mu nije bio od oporbenih zastupnika, ja sam mu došao, nije mu došao niko, ni Capak, ni Markotićka, niko mu nije došao, ja sam došao kao Mostovac, a mi jesmo već tad imali naelektriziranu atmosferu, ali ja sam rekao to je dobro, to treba podržat. I tada sam mu dao potporu kao i kad smo mi u Johannu Francku na I katu sjedili, a neću, to ću kad izađem iz politike pa kako kažu treba proć bar 10 godina pa napisat onda knjigu, s kim sam sjedio na gornjem katu, a bio je tu i kolega Penava i Ćipe i šta smo pričali s mojim kolegom predsjednikom Petrovom kad je bila priča plandemije i šta smo trebali zajedničkim snagama radit. Šta se radilo, šta se nije, šta se dogodilo, to jednom kad dođe vrijeme za to. Ali smo bili ovdje vrlo jasni. Dakle i kolega Bartulica je izašao ispred predsjednika Vlade budućeg Andreja Plenkovića sa 4 stavke. Rekao je zaustavit ideološku kolonizaciju, rodnu ideologiju i to je moj uvjet bez kojeg neću dat podršku Andreju Plenkoviću. I ja stvarno dakle i mi Mostovci mislimo ideološka kolonizacija rodne ideologije, nismo to mi izmislili. Ajme šta oni govore ma ne, pa papa Franjo to govori, enciklike su napisane, knjige za nas koji smo katolici, službeni stav crkve da se događa rodna ideologija ideologija koja uništava temelj čovječanstva. To su vam tako vam drži Katolička crkva i teolozi unutar Katoličke crkve. I kolega Bartulica je dakle kao intelektualac, onda je on uzeo taj narativ i rekao kako je to bitno da se o tom govori i to. I mi to potpisujemo Mostovci, svih nas sedmero i naši kolege pa i neki drugi simpatizeri ima potporu kolega Bartulica da to izbori. Druga priča, dakle Domovinski pokret govorio je i o ilegalnim migrantima. Mi ne pričamo sada o ljudima koji dođu, imaju sve dokumente, papire dođu ovdje raditi. 500 tisuća ljudi nam je otišlo iz Hrvatske, potrebno je radnika. Mora netko radit, to je osnovna logika. I pričamo o ilegalnom probijanju granice, bez papira, bez dokumenata, krijumčarenje ljudi, to su veliki problemi. I to potpisujemo što je Domovinski pokret govorio i očekujemo da će tu poduzet jasne korake. Sad su vladajući, sad su oni koji imaju škare i sukno u svojim rukama. I onda dakle ne znam pratite li Ursulu von der Leyen, vrlo moguće jednu od najkorumpiranijih žena na svijetu, vrlo moguće. Dakle europski istražitelji je istražuju ali ne zato jer europski istražitelji će odradit tu posao, neće. Jer je Laura Kovesi, ona je nadležna Ursuli, a belgijski sudac vam ovo govori. Ja ću ovih dana govorit o tome, i on govori da mu se oduzima proces zato da europski istražitelji zaštite čelnu ženu EU radi korupcije. 35 milijardi eura, mi ovdje možemo se razlikovati, mi u obitelji imamo nekoliko doktora znanosti i, i na koncu i moj brat i sestra i svi, možemo se razlikovati o pogledima na nešto ali ako je negdje korupcija, ako negdje ja kupujem milijardu 800 milijuna nečega u ovom slučaju cjepivo, bez ikakve javne nabave, bez papira, bez dokumenata i skrivam ko zmija noge. Pa ako vi ne skrivate nešto pa vi dođete i kažete evo to je to. Evo istražite što želite, dođite u moju kuću kad god želite, račune, porezna šta god, evo vam sve. Zašto? Pa nemam šta skrivat, ne bojim se ničega. Sve istražite šta god hoćete. ako ti imaš razloga nešto skrivat, onda se ti treseš. I zato Ursula von der Leyen želi sad to maknuti je li, od belgijskog suca i prebaciti na gospođu Kovesi i da tako normalno se opere. I kolega Bartulica je tražio istražno povjerenstvo. Pa znate da je u Hrvatskoj ekipa prodavala lažne covid testove pa su kupili Lamborginija Huricanea, platili, platili majstori tri milijuna kuna autić pa se vozikali okolo i to se događalo. I kolega Bartulica je tražio da se to istraži. Tijek novca i mi kao Mostovci dajemo mu tu potporu i nadam se da, kako bi rekao, da neće sad prestati ić tim smjerom kad je rekao da želi ić tim smjerom. I na kraju kolega Bartulica je tražio muzej žrtvama komunističkog terora. Mi Mostovci to apsolutno potpisujemo. Dakle mi stvarno držimo da u društvu u kojem jasno osuđujemo ustaški režim, nacistički režim, fašistički režim pa koliko moraš bit ograničen da ne možeš osuditi komunistički režim. Na koncu cijela EU je to osudila. Ali neke naše političke stranke ne žele držat u, ne žele dirat u komunistički režim, on im je nekako mio. Nekako im srce igra kad se sjete druga Tita, nekako, nekako. Možda imaju u svojim kućama kip pa onako malo pjevaju mu svaki dan o ljubičicama i tome i zato postoji danas političke opcije koje ne žele to, a ako vi nemate što skrivati pa dajte neka se napravi i muzej žrtava komunističkog terora jer je teror definitivno dolazio i od komunističkog režima. Furio (Nezavisni)** Najprije da ja kažem nešto. Gospodin Miletić, sve u redu ali birajmo riječi kad govorimo o ljudima, prva prva stvar. Druga stvar onima koji mi prigovaraju kad ja dajem repliku, kad ja dozvoljavam replike pa da se ide malo izvan teme, ovo je kako bih rekao bila jedna, bio jedan, koristit ću jezik susjeda, fulo ceo fudbal. Ja vam neću dati nikakvu opomenu, vi ste u predizbornoj kampanji i to je bilo to. Ali međutim gospođa Knežević, ja mislim da ste to htjeli reć. to htjeli reć. Ja ću vam dat riječ, ja vam moram dat riječ. **Knežević, Viktorija (Centar)** Ako ste dozvolili gospodinu Miletiću da govori šta je govorio do sada dakle da se udaljava apsolutno od teme, a podsjetit ćemo tema ove točke je izmjena i dopuna Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela države uprave s konačnim prijedlogom zakona, a gospodin Miletić nam je govorio papinim enciklikama, o cjepivu, tko ga je vrijeđao njegovim folderima u kompjuteru i ostalo. Sve to nije tema današnje rasprave, a vi ste kao predsjednik dužni izreći stegovnu mjeru onome tko govori o temi koja nije predmet rasprave. I upravo zbog ovakvih zastupnika i ovakvih predsjednika odnosno potpredsjednika sabora nama treba Ministarstvo demografije i nama se ljudi iseljavaju.

i kažem vam slijedeće davat ću vam opomenu jer niste naveli na koji članak se pozivate tako da bude mir u familiji. …/Upadica Viktorija ja kad sam došao u saboru ovaj prije 100 godina jel da ovaj u prvim nastupima barem, barem sam slušao druge prije nego što kritiziram. Oprostite, ako ja dajem, da ja sad počnem davat opomene svima onima koji idu izvan teme radio bih samo to. Gospodin Pavliček, replika.

pa me zanima je li za vas normalno da država se 3,8 miliona stanovnika ako ima i toliko ima 18 ministarstva, znači imamo 2 ministarstva više, a da recimo jedna Njemačka ima sa 83 miliona stanovnika 16 ministarstava ili jedna Austrija 12 ministarstava, a jedna Švedska čak tj. samo 10 ministarstava i da sve besprijekorno funkcionira. Je li ovo u biti samo zadovoljavanje politika, političkih interesa pojedinaca i određenih stranaka ili će uistinu doći do određenih rezova i pravih reformi u društvu? Marin (MOST)** Kolega Pavliček hoće li doći do pravih reformi u društvu morat ćemo sačekati neko vrijeme pa ćemo onda moć to jasnije i komunicirati. Je da radi iskustva koje smo prošli možda smo malo više pesimisti i možda malo gledamo negativnije na sve to, ali ja bi stvarno sačekao pa ćemo biti pametniji već za koji mjesec i ona naravno prateći rad ljudi koji su tu izabrani sada i koji su sklopili je li većinu ovdje u Hrvatskom saboru onda ćemo biti pametniji. S druge strane Hrvatska ima veliki problem sa pretjeranom birokracijom, sa masovnim brojem od općina ako hoćete lokalnih samouprava pa onda i do nadležnih ministarstava, al to su sve teme za studioznije rasprave o kojima definitivno i treba raspravljati ovdje u Hrvatskom saboru. **Radin, Furio Evo replika je, također pretpostavljam da ću dobiti i opomenu. Naime, gospodin Miletić uvodno je rekao da će, da će pokušati u ovim raspravama, u ovome sazivu biti konstruktivan, drugačijega diskursa. Bojim se da smo dobili jedan čušpajz da ne kažem papazjaniju od svega i svačega na što je već i kolegica upozorila. Molila bi ga jedino da provjeri nešto terminologije, nešto se zabunio pa da bi ne bi dobio kritike vezano uz sintagmu, pretpostavljam da zna što znači riječ sintagma rodna ideologija i da pogleda što točno ona znači. Također i poruka i onima koji predlažu dakako deratifikaciju Istanbulska konz… konvencije da je to nemoguće, konačno imamo i preambulu u samoj konvenciji i da doista prestanu govoriti nešto što ne razumiju pa čak i neke osnovne pojmove. Hvala. Gospođo Borić ne znam od kud vam, od kud vam pomisao da ću vam dati opomenu na repliku. Ja dajem opomenu ako se zlouporabi Poslovnik, a da ne kažemo ja nemamo pravo reći s kim se slažem s kim se ne slažem, ali vi možete pretpostaviti. Idemo dalje.

Hvala kolegice Borić na vašoj replici. Ja stvarno mislim da je Hrvatski sabor mjesto demokracije i to bi otprilike značilo po mom poimanju da pa onda i ja koji sam kao katolik u politici imam pravo na svoj stav o svemu. On može biti i drugačiji, različit, vi se ne morate s njim slagati i nikada, nikada, nikada ovo oprostit ćete mi, malo je trema, prvi dan je u saboru pa možda smo malo izašli izvan okvira, ali bit ćemo fokusirani u svim idućim danima, ne brinite se. Mislim da je jako važno reći, kažem evo oni gledatelji možda koji nas sada gledaju samo neka upišu u Google Papa Franjo o rodnoj ideologiji, pa bit će jasno onda gledateljima ako im nije jasno radi moje zbunjenosti i nesnalaženja u Hrvatskom saboru što sam točno htio poručiti ljudima. **Radin, Furio

sjajan alat i mehanizam za uklanjanje nejednakosti i princip djelovanja koji treba pomoći ženama i muškarcima da neometano, neovisno od nekakvih rodno utemeljenih obrazaca ponašanja i naslijeđa pristupaju svim sferama života, s jedne strane gospodarskoj i političkoj, a s druge strane privatnog života. Tako da različito je stajalište Hrvatske biskupske konferencije od nekih izjava Njemačke biskupske konferencije. Tako da tu treba biti, mi možemo raspravljati o ovome, ali treba vrlo jasno raditi diferencijaciju što čine i oni, to je biološki spol i rodne uloge koje su nam namijenjene odgojem, nasljeđem, kulturom itd. **Radin, Kolegice Glasovac hvala vam puno na prilici da mogu još jasnije našim, našem narodu, gledateljima objasniti što se događa ili približiti. Trenutno vam je Papa Franjo u pokušaju spašavanja Katoličke crkve u Njemačkoj koja je toliko isprotestantizirana da se raspada. I Papa Franjo vam pokušava na sve moguće načine spasiti Katoličku crkvu u Njemačkoj koja se maknula od dogme, od istine, koja tumači vrlo čudno Sveto Pismo, nepromjenjiv nauk crkve, ali pustimo to crkvi, evo Papi nek se on brine s time, ali kad se već lovite njemačkih biskupa nam mi smo ovdje Hrvati građani RH, imamo tu svoje učiteljstvo, svoje biskupe, ako nam treba dodatna pomoć imamo Papu Franju koji je po tom pitanju jasan, pa preporučam da možda ne bi bilo loše da se toga držimo. Hvala.

Jedan od članova kluba HDZ-a u današnjoj raspravi upotrebio retoričku figuru da je neko politički zombi i nakon toga je rekao da ga treba politički smaknuti ili kolcem u stomak ili metkom u čelo. Reći to dan nakon atentata vatrenim oružjem na jednog premijera iz EU zaslužuje ustvari osudu i očekujemo ispriku od strane predsjednika kluba HDZ-a ili barem ispriku od tog zastupnika. da ja sada nastavim u istom tonu, neko ko je to u stanju … bi vjerojatno preživio metak u čelo jer mu ne bi nijedan organ bio oštećen jer ga tamo gdje prođe metak nema. Prema tome, ako ćemo retoriku vratiti na razinu pristojnosti onda molim vas kolege iz HDZ-a da člana vašeg kluba upozorite da se tom retorikom više ne koristi. Drugo, prošli saziv završili smo izmjenom Kaznenog zakona koji je u narodu poznat kao lex AP, a ovaj ovu saziv HS-a počinjemo sa nečim što se može nazvat lex AP-DP to je ustvari nova koalicija kojoj imamo priliku svjedočiti. I kada je kolega Miletić govorio o suverenizmu, antiglobalizmu ne znam čemu sve već, evo ja jedva čekam prvi odlazak DP-ovog ministra poljoprivrede u Bruxelles da tamo lupi šakom o stol i sruši cijelu poljoprivrednu politiku EU protiv koje su više ili manje govorili. Kolega Radin propustili ste uočiti to što je jedan zastupnik rekao, a inače spomenuli ste i to da ne možete govoriti s čime se slažete, a s čime se ne slažete od onoga što mi izgovorimo. E pa dakle to moram reć da ja vjerujem da to ni vi ne znate jer ste jedini nebinarni zastupnik koji je član vladajuće većine, a u oporbenom klubu i to već tri mandata zaredom, za to ste uostalom i dobili jednoglasnu podršku jer vas svi vole zbog toga. Ali naravno, naravno ja smatram da bi u novome mandatu ipak trebali malo apgrejdati vaš način vođenja sjednice jer vidim da ćemo imati veće izazove nego što smo ih imali do sada …/Upadica Radin: Binarizirat ću se./… da više. Kako ste rekli? …/Upadica Radin: Binarizirat ću se./… Dobro, da. Inače priča se o tome da je da će kolega Penava godinu dana bit gradonačelnik, a onda će doć za potpredsjednika Vlade, a do tada će potpredsjednik Vlade bit Plenkovićeva pokojna baba jel tako, jer je on rekao za njega da bi ona bolje vodila Vukovar nego on. To samo još jedna u niz ovoga što ste jedni drugima izgovorili. Da skratimo, skratimo, taj koji je od vas to dostavio novinarima nije do nas, sve je na vama. …/Upadica Radin: Molim vas, bez polemike sa. Izvolite./… Zahvaljujem. Bit će dakle nama izazovno, mi ne možemo prema vama bit toliko brutalni, bezobrazni i nepristojni ko što su bili ovi iz DP-a, ali bit će nam lakše, nećemo se više morat natjecat s njima u oporbenoj kritici i to je na kraju krajeva, bilo je doista teško. Evo ja se ispričavam niko od nas nije podnio kaznenu prijavu protiv premijera, nismo vam govorili sve što su vam oni govorili. A za kraj bi ostavio samo jednu metaforu, kada je kolega Penava u ime DP-a sa našim potpisima govorio o izglasavanju nepovjerenja premijeru nazvao ga je čak i šefom mafijaške organizacije, to je onako šećer za kraj, koji je stvorio uvjete ili ozračje korupcije. U tom jednom nastavku ustvari, ja bi sad je to postalo osjetljivo upotrijebit sintagmu loš brak, to sad postaje maltene tužit će me za rodnu ideologiju, u lošem životnom partnerstvu između HDZ-a i DP-a jel mi to više liči na istospolno nego na ovu na ovu drugu kako bi neki rekli normalnu zajednicu se desilo sljedeće, dio vaših članova je izašo zato što se HDZ kao promijenio, a onda će se sad dio vaših članova kako bi reko ravnatelj Mostarske bolnice u vrijeme korone, sazad vratiti u HDZ i svi zajedno ćete bit u vladu, dakle jedan ono loša, loše životno partnerstvo koje ćemo sada imati prilike gledati kako upravlja životom naše zemlje. Nek nam je svima sa srećom i neka nam Bog bude na pomoći. Hvala. Hvala lijepa g. Bauk. Nakon toliko godina svakoga danas u svakom pogledu sve više napredujem. Gospodin Ivan Malenica u ime predlagača. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Evo uvaženi zastupnici imamo jedan amandman koji je podnio klub odnosno zastupnik Nikola Mažar koji se odnosi na Središnji državni ured gdje se zapravo dodaje u čl. 15. st. 12. koji glasi „U Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i uprave, digitalne transformacije koristit će se posebni nazivi radnih mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi tablice 2. po rednim brojem 32 za preuzete poslove Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.“. Mi kao predlagatelj prihvaćamo taj amandman. Hvala. Hvala vam lijepa. Replika, nisam mislio da će bit toliko kratak pa replika, izvolite. Arsen (SDP)** Kolega Malenica kad je zadnji put klub HDZ-a predlagao ovaj zakon onda je morala doć izmijenjena u roku tri tjedna jer niste bili predvidjeli ministarstvo za Gorana Marića pa je moralo se dodat Ministarstvo državne imovine. Znate li možda ima li i u ovoj AP-DP koaliciji još neko tko bi želio biti ministar a nema ministarstvo? Pa hoćemo li onda isto imati još jednu dopunu uskoro? Hvala. Hvala lijepa. Ako sam shvatio gotovi smo jel' da? Hvala vam lijepa. Gotovi smo do sada, ššššš, samo malo. Samo malo, samo malo. Znači zaključujemo ovu raspravu i glasovanje je ne kada se steknu uvjeti nego u pola 7, sada. Izvolite za 46 minuta. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, sve vas ponovo pozdravljam. Prije nego što krenemo dalje jedna stvar na početku. Vidio sam što je kolega Zekanović govorio i apelirao bih i na njega i na sve druge da koristimo primjereni rječnik, a ne bez obzira što je bilo figurativno asocijacije koje svakako u ovim danima nisu primjerene, tako da pozivam sve da ne ponavljamo greške koje smo činili u proteklim mandatima i da vodimo računa da naša izgovorena riječ itekako ima posljedice i da ih građani slušaju i često i ponavljaju ono što mi kažemo. Ako to nije primjereno, onda to svakako nije dobro. Ne morate ništa, hvala vam lijepo. Samo sam imao potrebe to reći jer vas molim i apeliram da to ne činite. Druga stvar. Prije glasovanja o točki dnevnog reda – Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1. želim vas izvijestiti da ću nadopuniti dnevni red radnog dijela konstituirajuće sjednice točkom predstavljanje Vlade Republike Hrvatske i glasovanje o povjerenju Vladi Republike Hrvatske. Tijekom večeri će materijali biti objavljeni na saborskoj web stranici tako da će vam svima biti dostupni. Raspravu o navedenoj točki započet ćemo sutra u 11,00 sati, a radni dan ćemo započeti iznošenjem stajališta klubova zastupnika u 9 tako da možete planirati u 9,300 iznošenje stajališta, u 11 rasprava. Sada idemo glasovati o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1. Predlagatelji su 78 zastupnika i na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Rasprava je zaključena. Amandman je podnio zastupnik Nikola Mažar. Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika, te on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Naglašavam da je sukladno članku 252. Poslovnika Hrvatskog sabora za donošenje ovog zakona potrebna većina glasova svih zastupnika, dakle 76. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Molim glasujmo. Utvrđujem da je glasovalo 143 zastupnica i zastupnika, 79 je bilo za, 2 suzdržana i 62 protiv, protiv, tako da je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Hvala vam svima na današnjem danu. Nastavljamo sutra u 9,30.